Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 5. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 7. decembra, s sklicem seje.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 Ker zdaj prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in odločamo o dnevnem redu. Glasujemo.

Najprej bomo obravnavali obvestilo predsednika Vlade o odstopu mag. Tatjane Bobnar s funkcije ministrice za notranje zadeve. Predsednik Vlade dr. Robert Golob je v ponedeljek, 12. decembra, Državni zbor obvestil, da je mag. Tatjana Bobnar odstopila s funkcije ministrice za notranje zadeve in da bo funkcijo ministra za notranje zadeve začasno opravljala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Zdaj za obrazložitev odstopa dajem besedo ministrici mag. Tatjani Bobnar. Prosim. Pozdravljeni ministrski zbor, predsednik Vlade, poslanke in poslanci! Pred šestimi meseci sem v tej dvorani zaprisegla, da bom spoštovala ustavo in pravni red ter ravnala skladno s svojo vestjo in v dobrobit prebivalcev Republike Slovenije. Tako sem skupaj s svojo ekipo tudi delovala sleherni dan v zadnjih šestih mesecih, z iskreno željo upravičiti zaupanje javnosti v delo našega resorja. Veliko projektov smo izpeljali. Morda se vam vsi niso zdeli enako pomembni kot nam, a vem, da so jih opazili in cenili ljudje ter kritična javnost. Za vsakega od njih sem neskončno hvaležna, saj me opominjajo, da je ta moja pot imela smisel. Moje vrednote in načela so vseskozi isti in tudi v zadnjem mesecu se niso spremenili. Na tem mestu bi poudarila, da za največji dosežek štejem, da se je resor notranjih zadev odprl javnosti, povabil k sodelovanju civilno družbo, da skupaj snujemo politike, dobre za vse, brez izključevanja, z upoštevanjem tudi tistih, ki so družbeno izključeni in ranljivi in katerih glasovi se v družbi navadno ne slišijo. Zadnje volitve sem razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, vključujoči, dejansko demokratični. Politiki dialoga, ne oblastne arogance. Politiki transparentnosti, ne pa zakulisnih interesnih dogovarjanj. Ko sem nastopila položaj ministrice, je bilo moje prvo dejanje, da sem umaknila soglasje za tožbe, vložene zaradi povračila stroškov za delo policije na protestih. Podala sem nove usmeritve policiji o delu na protestih, ki sledijo standardom ustavnega varovanja svobode zbiranja ter izražanja. Odredila sem strokovni nadzor nad delom policije v času protestov, največji v zgodovini Ministrstva za notranje zadeve. Ugotovitve smo posredovali javnosti in pristojnim, ki lahko ugotavljajo odgovornost posameznikov. V konkretne prekrškovne postopke se kot ministrica ne morem vpletati in se nisem, to je izven moje pristojnosti, in tako je v demokratični družbi edino prav, zagotovo pa bodo sodišča korektno pretehtala okoliščine konkretnih primerov in dokončno povedala, kakšno je ustavno pravilno delovanje oblastnih organov pri množičnih mirnih protestih. Začeli smo odstranjevati ograjo na meji, ki je grobo posegala v življenja obmejnih prebivalcev. Ko bi le to spodbudilo ljudi, da stopimo skupaj in delujemo izključno v javno dobro ter začnemo graditi družbo brez izključevanja. Moj mandat se danes zaključuje. Vsem, ki ste mi v tem času stali ob strani in bili v pomoč, se iskreno zahvaljujem in vam želim vse dobro, predvsem pa želim vso srečo naši Sloveniji. Tistim, ki mi zamerite, da sem izpostavila določene nepravilnosti, pa naj odgovorim z mislijo sodnika Falconeja: »Tisti, ki molčijo in hodijo s sklonjeno glavo, umrejo vsakič. Tisti, ki govori na glas in hodi z dvignjeno glavo, umre samo enkrat.« Hvala lepa in srečno. Hvala lepa ministrici za obrazložitev. V zvezi s tem Državni zbor na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ugotavlja, da je mag. Tatjani Bobnar prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve. Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Roberta Goloba in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora bo funkcijo ministra za notranje zadeve začasno opravljala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Čeprav je ni več, je že odšla, se mag. Tatjani Bobnar zahvaljujem za sodelovanje in ji želim vse najboljše pri nadaljnjem delu.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno.

kjer piše: »Vlada ali minister ali generalni sekretar vlade na pisno poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v 30 dneh po prejemu vprašanja oziroma pobude.« Danes tik pred sejo smo dobili pregled neodgovorjenih pisnih poslanskih vprašanj in poslanskih pobud v poslovniškem roku in jaz moram reči, kar sem že večkrat opozorila tudi na kolegiju, glede na to, da je danes tukaj predsednik Vlade in celotna vlada, opozarjam na to, da so določena vprašanja, na katera še vedno nimamo odgovor in je ta 30-dnevni, ki ga določa 249. člen, prekoračen. Gre za šest vprašanj, eno Vladi in pa štiri vprašanja ministru za obrambo in eno ministru za delo. Odgovori na ta pisna poslanska vprašanja bi morala priti 21. 11., torej prejšnji mesec, zamuja za trideset dni. Dotaknila se bom pa samo mojega poslanskega vprašanja Vladi, ki sem ga postavila 8. 9. 2022 in bi odgovor moral priti že 10. 10. Gre namreč za vprašanje Vladi, če mi lahko posredujejo – jaz mislim, da to sploh ni nobeno težko vprašanje, gre za čisto evidenco – [seznam] vseh obiskov pri predsedniku Vlade, v kabinetu in pri sekretarjih in drugih zaposlenih, torej v kabinetu predsednika predsednika Vlade od 2. junija do danes, in enako tudi za vsa ministrstva ter lobistične stike. Jaz ne vidim tukaj nekih velikih zadržkov, da na to odgovorite, ne pa da se tukaj zamuja že dva meseca. Jaz bi prosila, predsednica, da se vlado opozori, da 249. člen določa 30-dnevni rok. Torej, še enkrat. Moje pisno poslansko vprašanje, gospod predsednik Vlade in vlada, je statistično, razen če so seveda kabinet predsednika Vlade in predsednika Vlade obiskovali ljudje, ki potem svetujejo glede raznoraznih varnostnih zadev, kako se morajo tudi pisarne menjavati in tako naprej. Če je seveda to problem, potem je težko odgovoriti in se pač zadeve ne odgovorijo. Drugače pa Ministrstvo za obrambo tudi vprašanja, ki se tičejo vojaške opreme, donacij Ukrajini in tako naprej, jaz mislim, da je prav, da se na to odgovori. Torej, predsednica, prosim glede na Poslovnik, da se vlado opozori in da odgovorijo na ta vprašanja oziroma da ne zaznamujejo teh rokov. Hvala. Hvala lepa. Poslovnik določa 30-dnevni rok za odgovor na poslansko vprašanje. S strani predsednice Državnega zbora je bila vlada že dvakrat opozorjena, naj odgovarja v poslovniškem roku. In ker imamo zdaj vlado, precejšen del vlade tukaj, še enkrat opozarjam na rok 30 dni za odgovor na poslansko vprašanje. Vljudno prosim vse, zdaj ste to slišali, da se tega roka v bodoče tudi držite. Izvolite, gospod Horvat, postopkovno. Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani predsednik Vlade, ministrski zbor, drage kolegice in kolegi! Moj postopkovni predlog je, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, naslednji. Predlagam in prosim, da zagotovite boljšo udeležbo ministric in ministrov na redni seji Državnega zbora, in sicer pri točki Vprašanja poslank in poslancev. Namreč mi v Novi Sloveniji ostro protestiramo, ostro protestiramo, da članice vlade dr. Emilije Stojmenove Duh niti enkrat še ni bilo pri točki Vprašanja poslank in poslancev. To je ignorantski odnos članice vlade, kot je jaz ne pomnim. In verjamem, gospa predsednica, da boste tudi to uredili kot prejšnji predlog in da bo po novem letu boljše. Hvala lepa. Hvala lepa. Seveda osebno sama tega ne morem zagotoviti, mislim pa, da ste slišali člani vlade, podpiram ta predlog, da se člani vlade v bodoče rednih sej pri točkah poslanskih vprašanj seje udeležujejo, udeležujejo, tako kot se tudi poslanke in poslanci udeležujejo sej. In zato v bodoče resnično prosim, da se tega držite oziroma si v čim večji meri meri druge obveznosti prerazporedite in da ste na redni seji takrat, ko imamo poslanska vprašanja, prisotni. Zdaj pa prehajamo na postavitev poslanskih vprašanj, in sicer na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja mu bodo postavili v naslednjem vrstnem redu dr. Vida Čadonič Špelič iz Nove Slovenije, Žan Mahnič SDS, Iva Dimic iz Nove Slovenije, dr. Martin Premk iz Poslanske skupine Svoboda. Svoboda. Prosim poslanko dr. Vido Čadonič Špelič, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, ves ministrski zbor, lepo pozdravljeni! Gibanje Svoboda je letos zmagalo na volitvah, ker je obljubilo, da bo spoštovalo strokovnost in kompetentnost kadrov in s takimi kadri bo tudi vladalo. Da je mislilo resno, je bilo razvidno na predstavitvi zdaj že bivše ministrice Tatjane Bobnar na matičnem odboru, ko je do potankosti predstavila delo notranjega ministrstva, s posebnim poudarkom na poznavanju dela policije. Rada bi se ji tudi sama v tem trenutku zahvalila za njeno strokovnost in za njeno pokončnost. 14. novembra, ko je bila vložena interpelacija proti gospe ministrici, so poslanke in poslanci Gibanje Svoboda rekli, da so ponosni, ker prihaja gospa Bobnar iz njihovih vrst, namreč, s svojo strokovnostjo je dvignila ugled policije, ki naj bi bil do tedaj okrnjen, in to so v resnici pokazale tudi tudi javnomnenjske raziskave. Dobra novica torej. Takrat, gospod predsednik, ste jo podprli tudi vi. Zato me zanima: Kaj se je v resnici zgodilo en mesec kasneje, da ste javno povedali, da ste izgubili zaupanje v ministrico? Kje se vajini pogledi razhajajo?

d. direktorja policije, za katerega je rekla stroka, da je primeren? Se morda razhajata tudi v pogledu na strokovnost in apolitičnost ljudi, ki delajo v policiji? Sprašujem vas, povejte javnosti: Ali je politika kadrovala v policiji ali ni kadrovala? Ali je za to vlado pomembno, kakšna je politično prepričanje nekoga, ki dela v policiji, v organu, ki mora izključno delati v skladu z zakonom? Ali je, gospod predsednik, ostala politika pred vrati direktorja policije? In še: Kakšno sporočilo dajete uradnikom? Ali se bodo morali po novem odpovedati svoji strokovnosti in se ukloniti političnim navodilom? Hvala za vaš odgovor.

in ga razumem izrazito dobronamerno, z namenom, da javnosti pojasnimo, na kateri točki je prišlo do razhajanj. Pa bom vseeno začel na točki pred volitvami. Pred volitvami sem bil večkrat, ne enkrat, vsakič, na vsakem soočenju vprašan eno stvar. In veste, katero je bilo to je vprašanje? Ali bom šel v koalicijo z SDS po volitvah? Na vsakem soočenju. In vedno sem odgovoril, da ne bom šel v koalicijo z SDS, in danes ponovim isto. In to pomeni, da ne bom šel v koalicijo z SDS ne pri sestavljanju Vlade, ne pri upravljanju z RTV in tudi ne pri upravljanju s policijo, ker je ta zaveza, da bomo depolitizirali vse podsisteme, tudi RTV in tudi policijo, bila povedana pred volitvami, po volitvah, preden je bila vlada formirana, in jo ponovim še danes. In jaz sem prepričan, da smo dobili tako velik procent glasov, ne samo zaradi tega, ker smo spoštljivi in ker držimo besedo, ampak zaradi tega, ker smo prepričali ljudi, da bomo tisto, kar obljubimo, tudi izpolnili, tisto, česar mogoče neke druge leve vlade v preteklosti niso, ker se niso držale obljub, da bodo depolitizirali sisteme, ki so bili pred njihovim nastopom politizirano. Veste, v čem je razlika med Gibanjem Svobodo in vsemi vami ostalimi? Da mi nikoli ne nastavljamo nikogar s strankarsko izkaznico.

ali pa nekaj podobnega v policiji, vam zdaj tukaj povem, da nihče iz Svobode, še najmanj jaz, niti ni vedel za te zamenjave še manj je predlagal kogarkoli. Niti eno ime,

ni prišlo iz nikjer drugje kot izključno s strani ministrice. In jaz bom zdaj izkoristil priložnost in se ji bom tudi sam zahvalil zaradi tega, ker je bilo njeno delo v zadnjih petih mesecih in pol eksemplarično. Mi smo bili vsi ponosni na to. Jaz sem bil ponosen, poslanska skupina je bila ponosna, cela vlada je bila ponosna na to, kar ministrica, ministrica počne. Sama je zelo lepo nanizala vse uspehe tako ministrstva kot tudi vlade in jaz sem ji za to neizmerno hvaležen. Točka, na kateri smo se razšli, je bila zame banalna. In ta točka ni bila to, da je gospod Lindav dobil dodaten čas, da izpelje stvari, za katere se je sam zavezal, pa ne meni, zavezal se je ministrici. To ni bila točka preloma. Točka preloma je nastopila po 21. 11. in takrat so bila tukaj poslanska vprašanja. In takrat se je sprožilo vprašanje nečesa, kar nima nobene veze z direktorjem policije v resnici. Po šestih mesecih se je sprožilo vprašanje varovanja mene in moje družine in začela se je politizacija moje pravice do izbire, kdo bo varoval mene in mojo družino. In na tej točki sva se žal, žal, razšla zaradi tega, ker je se zgodila politizacija dela policije oziroma varnostne službe. In zdaj bom samo še eno stvar povedal. Iz vseh poročil policije, iz vseh se zelo jasno izkazuje, da v tem mandatu ni bilo nobenih pritiskov, političnih, na policijo. Imamo dve poročili, prvo, ki je zelo enostavno, pravi, noben operativni postopek, nihče, ne samo predsednik Vlade, tudi nihče od ostalih funkcionarjev ni posegal. In drugo poročilo, edini sestanek, na katerem so se počutili, da se izvaja na nek politični pritisk, se je zgodil, preden so bili imenovani. Jaz vas lepo prosim, če nekdo kandidira za službo in sam pove, kaj bo počel, to ne more biti pritisk, ker je to izvedeno, preden je bil imenovan na funkcijo. In pritiska ni bilo. Sami so bili tisti, ki so prišli s programom, kako bodo policijo

verjamem, vendar bi rada, da nam vseeno pojasnite. V javnosti smo prebrali, da naj bi si nekdo želel, iz vašega kroga, da se zamenja direktorja policije v Novi Gorici. dojeli kot političen pritisk. Tudi ime gospoda Muženiča se je večkrat omenjalo v javnosti. Glejte, zelo pomembno je, kako dojema javnost delo vlade oziroma kako zaupa policiji. Ker če je komu treba zaupati, je res treba zaupati policiji. In zdaj še morda o vašem varovanju, ponovno iz javnosti. Rečeno je bilo oziroma pisalo je v poročilu gospoda Lindava, da naj vam bi na nekih sestankih v v vašem kabinetu stroka, torej policija, to varovanje odsvetovala. Tako smo prebrali. Vi ste pač pač to stroko spregledali in se odločili drugače. Odločali naj bi se tako, kot vam je svetoval nekdo, ki naj ne bi bil takšen strokovnjak, kot je policija. Veste, zelo narobe bi bilo, da bi v javnosti dobili občutek,

Bom najprej na ta del. Vlada je uredbo, s katero je prenesla varovanje iz policije na, ne na kabinet, ampak na Generalni sekretariat Vlade, sprejela 8. julija Lapsus Uredbo je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. A moram pojasniti? Uredbo je pripravilo ministrstvo pod vodstvom ministrice Tatjane Bobnar. Brez te uredbe, ki jo je sprejela Vlada in jo potrdila brez razprave, nič od tega, o čemer govorimo, sploh ne bi bilo možno. To je bilo pred petimi meseci.

Ti pogovori niso potekali v mojem kabinetu, ti pogovori so potekali izključno na relaciji Generalni sekretariat in pa ustrezne službe znotraj policije, ker so bili namenjeni temu, da se ta prenos in ta uredba izvrši. Nihče ni bil pooblaščen ne za usmerjanje tega procesa, ki ne bi bil zaposlen v Generalnem sekretariatu niti ne za svetovanje. Tako da v resnici zavračam to, da bi se stvar izpeljala nestrokovno. Ravno obratno. Tudi nihče nas ni opozoril vnaprej, preden je bila uredba sprejeta, da bo z njo karkoli narobe, ne na Vladi niti ne osebno. To je najboljši odgovor, ki ga lahko dam na varovanje. Kar se pa tiče ostalih vprašanj, ne, nihče iz mojega kroga, in iz poročil je to jasno vidno, nihče iz mojega kroga, pa sicer ne vem natančno, koga mislite, niti ni pomembno, nihče iz kateregakoli kroga Svobode

dobili in se spoznali v poslanski skupini. In takrat smo se pogovarjali tudi o tem, kateri so tisti kadri, ki so bili imenovani zadnjo minuto ali celo po volitvah in da se njihova strokovnost preveri. In to je tudi vse.

uprave in kot dolgoletna predstojnica organa v sestavi si želim, zato predlagam res dobronamerno, da prepričamo slovensko javnost, da so dobrodošli uradniki, ki nekaj znajo, ki imajo kompetence in so strokovni. Torej, da opravimo razpravo, kako v bodoče zagotoviti, da bodo uradniki delovali strokovno, politično neodvisno, da bodo tudi taki prihajali na novo v sistem in da bodo samo takšni tudi tudi zagotovili, da bo uprava učinkovita, tako učinkovita, kot si jo naše gospodarstvo in kot si jo tudi Slovenci in Slovenke zaslužimo. Torej, samo strokovna javna uprava bo lahko tudi učinkovita. Da povrnemo ugled uradnikom, posebno tistim, ki res že zdaj delajo strokovno, predlagam, da o načinu kadrovanja v javni upravi opravimo splošno razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Naslednji, ki ima besedo, je poslanec Žan Mahnič. Gospod poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Hvala za besedo. Kolegice in kolegi, predsednik Vlade! Si predstavljate, da piarovec SDS Nejc Brence v času Janševe vlade pošlje SMS ministru za notranje zadeve, da ne bomo prijavili trganja plakatov, ker vemo, čigav je direktor določene policijske uprave? Ali pa, da čiščenje policije ne poteka v skladu s pričakovanji stranke in predsednika Vlade? Ko to počneta nepojasnjeno financirana novinarka Vesna Vuković, danes piarovka Gibanja svobode, in tudi vi osebno, je to za vas pravna država. Si predstavljate, da finančni minister Andrej Šircelj in direktor Fursa Ivan Simič prideta na sestanek k mandatarju Janši, tam pa ju pričaka Rok Snežič in jima reče, da je zadolžen za finance in jima potem na sestanku govori, kaj in kako bodo delali? Ko prideta Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav prvič k vam, ju tam pričaka obsojeni kriminalec Miloš Milović, ki je na sodišču izjavil, da so iz nezakonitih poslov nosili gotovino Aleksandru Čeferinu, in jima reče, da bo varovanje predsednika Vlade odslej drugače. Je to za vas nekaj povsem sprejemljivega in v skladu z etičnimi standardi? Na prvem sestanku s Tatjano Bobnar in Boštjanom Lindavom ste zahtevali, da na čelo NPU čimprej postavita spornega Darka Muženiča, proti kateremu je zaradi korupcije poteka obravnava na evropskem tožilstvu, hkrati ste zahtevali, da se pritisne na to tožilstvo, da primer čim prej zaključijo. Nato ste zahtevali še zamenjavo direktorja PU Nova Gorica, ker vam pač ni všeč. Si predstavljate, da bi to počel Janez Janša? Ampak vi očitno lahko, ker veste, da ste na varni medijski strani in ker ste od oblasti že močno pijani. Ker ste v prejšnji službi prodajali sonce, ste prepričani, da se zdaj lahko obnašate kot sončni kralj. Vse, kar sem vam očital, niso moje besede, temveč besede vaše ministrice za notranje zadeve in vašega direktorja Policije. Oba sta rekla, da sta vse našteto z vaše strani doživljala kot politični pritisk na policijo. Predsednik Vlade, na novembrskih poslanskih vprašanjih sem vas ujel na laži. Dejali ste, da z Milošem Milovićem nimate nič, da ga nikjer ni in da ni zadolžen za vašo varnost. Grdo ste se nam zlagali, gospod Golob. Na laž vas je postavil direktor Policije, ki je dejal, da Milović prisostvuje na vaših sestankih in se predstavlja kot vodja vašega varovanja. Zato vas prosim, da tokrat ne lažete in mi odgovorite na naslednja vprašanja: Zakaj zlorabljate svoj položaj in se politično vmešavate v policijo? V kakšnem odnosu ste z Milošem Milovićem? Kakšne so njegove zadolžitve in kako ga plačujete? Ga plačujete s sklenjeno pogodbo na GEN-I? Zakaj ste zahtevali imenovanje Darka Muženiča na čelu NPU? Ste zahtevali tudi, da ustavi preiskave proti GEN-I in vam osebno? Zakaj ste zahtevali zamenjavo direktorja PU Nova Gorica in odpustitev Martina Jazbeca s policije? Ste vedeli, da Milović svetuje tudi ministru za zdravje? Ste mu ga vi priporočili? Komu vse še svetuje? Mogoče tudi predsednici parlamenta, da si je dala zakleniti vrata in prvič v zgodovini parlamenta ne moreš več do prvega med enakimi, brez da bi moral pritisniti na zvonec? Predvsem pa me zanima: Zakaj ste nam na zadnji seji lagali? res je treba pritisniti na zvonec, pa ni mi nihče tega svetoval, ampak je to bilo v načrtu Državnega zbora že precej dolgo časa in je bilo pač zdaj izvedeno, tako da še na to odgovorim. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, zdaj pa imate vi besedo, da odgovorite na vprašanje. Izvolite. **DR. Dobro kadrovsko kombinacijo ste prej opisali. Hvala. Ampak ne, brez heca, bom govoril zelo resno. Govoril bom o Darku Muženiču, govoril bom o človeku, ki ste ga z lažno kazensko ovadbo spravili ob položaj. Govoril bom o tem, da sem na prvem sestanku, preden je bil kdorkoli imenovan, vključno z mano, vlade še ni bilo, povedal, da si želim samo eno, da bodo sodišča čim prej o tem odločila. In so vsa, vključno z evropskim. Vaša ovadba je bila ovržena, ker je bila lažna. lažna. Kako si jaz predstavljam pravno državo? Tako, da tisti, ki je lažno obdolžen, je potem tudi rehabilitiran. In to je tisto, kar sem pričakoval in še danes pričakujem, da se bo zgodilo. Ko je nekdo lažno obdolžen, ne zaradi političnih pritiskov, ampak zaradi zlorabe represivnih organov, takrat je prav, da pravna država stopi njemu v bran. In očitno mu je celo evropska. Upam, da ne boste iskali teorije zarote v Evropi. In vse ovadbe so danes pravnomočno zavržene. Podobno kot je na RTV, kjer so ravno tako zlorabili položaj in z lažnim postopkom odpustili direktorico televizije, ampak se postopek ne more pravnomočno zaključiti, ker vodstvo zavira delovanje pravne države. Toliko o pravni državi. Glede tega, kaj počne Miloš Milović, mi je pa … Bom pojasnil še enkrat. Nič se nisem zlagal in nič ne usmerja in nič ne vodi. Gospod Miloš Milovič je bil vodja varnostne službe, natančno to, kar danes počne nekdo drugi, ki ste ga vi razkrili javnosti. In on je skrbel za varnost gospoda Janeza Drnovška. In vem, da je skrbel dobro za njegovo varnost, sedem let je bil vodja njegove službe. Seveda ga poznam kot takega, saj sem povedal, da sem ga spoznal takrat. Seveda je pomembno in imam vso pravico vprašati za mnenje kogarkoli. In moje vprašanje njemu je bilo, kakšen je najbolj ustrezen način varovanja mene, ali je najbolj ustrezen tak, kot je sedaj, ali obstajajo kakšni boljši primeri iz prakse, ne iz teorije. In zato smo se skupaj z MNZ odločili za spremembo uredbe, ki sem jo prej omenil, in spremenili varovanje in prenesli varovanje na Generalni sekretariat Vlade. Kdaj je bila ta uredba sprejeta, se opravičujem, prej sem rekel 8. 7., 28. 7., dvajset dni kasneje. Ta uredba je bila sprejeta po tem, ko se je zame zgodilo nekaj nezaslišanega. se mi je to, da sem na svoji prvi poti v Bruselj, na kateri sta me spremljala dva otroka, eden mladoleten, še preden sem se iz Bruslja vrnil, dobil na portalih, ki jih vi verjetno berete vsak dan, sliko svojega mladoletnega otroka. Takrat, in to je bilo konec junija, takrat sem vedel, da nasveti o tem, da naj si organiziram stvari drugače, niso iz trte zviti, ampak da so nekaj, kar je nujno. In zdaj mi pa vi, ne da razložite, zdaj bom pa jaz to vam odgovoril. Varnostniki prebijejo, in to bivši predsednik Vlade zelo dobro ve, z vami štiriindvajset ur na dan in zaupanje med vami in njimi mora biti popolno. In hvala bogu, da je bilo popolno v preteklosti, in hvala bogu, da je popolno danes. Zaradi tega, ker takrat, ko jaz ne zaupam varnostnikom ali pa obratno, takrat oni ne morejo opravljati svoje službe. Ne gre za to, da sem jaz ogrožen, ne gre za to, da so moji otroci ogroženi, čeprav je v resnici to najbolj pomembno, gre za to, da niti oni ne morejo opravljati svoje službe, če jim ne zaupam. In danes smo vzpostavili tako stanje in to je vse, za kar pri tem gre. Mnenje o tem, kakšni sistemi so delovali v preteklosti, pa z velikim veseljem poslušam. To sem poslušal tudi ob primopredaji od bivšega predsednika Vlade in sem mu za to hvaležen.

»Pojasnila sva predsedniku Vlade, da se počaka do zaključka preiskave in se nato sprejme odločitev o premestitvi Darka Muženiča nazaj na mesto direktorja NPU. Dr. Golob je nato odvrnil, da je potrebno pozvati evropsko javno tožilstvo, naj preiskavo čim prej zaključi,« se pravi, se vmešavate, »vendar mu je bilo pojasnjeno, da policija nima nobenih pristojnosti za takšen poziv. Ob tem je gospod Golob dejal, da to razume, vendar je kljub temu potrebno čim prej prestaviti Muženiča na mesto direktorja NPU. Ob zaključku je dr. Golob dejal, da je treba čim prej nekaj narediti tudi s tistim tam dol, ki je direktor na mojem koncu.« Se pravi, ste zahtevali zamenjavo direktorja PU v Novo Gorico. »Potem smo odšli iz pisarne, v predsobi pa je še vedno ostal moški, ki se je predstavil kot Miloš Milović. Navedeni mi je v kratkem razgovoru dejal, da je zadolžen za varovanje predsednika in s sklicem na moj telefon posredoval svojo telefonsko številko«. Zopet ste postavljeni na laž, kajti v pisnem poslanskem vprašanju je MNZ gospodu Kalohu napisalo, da MNZ ni sodeloval pri pripravi uredbe o varovanju in da je za to potrebno vprašati Generalni sekretariat Vlade, ker so ga oni pisali. Oni so ga pisali, jih je potrebno vprašati. In tudi gospod Lindav je napisal: »Med sestankom sem zagovarjal stališča stroke po enoviti urejenosti varovanja varovanih oseb, čemur pa je Miloš Milović ves čas ostro nasprotoval«. Se pravi, gospod predsednik Vlade, pred enim mesecem ste dejali, da sicer veste, kdo je Miloš Milović, vendar da z njim nimate nič, da nikoli niste bili z njim, da ni zadolžen za vaše varovanje, tukaj pa imamo črno na belem, da je. In tudi ministrica za notranje zadeve vam je napisala, da se s tem, ko vi in gospa Vesna Vuković diktirate, koga naj se kam imenuje, da se vmešavate v policijo in da je to politizacija policije. Sprašujem vas še enkrat: Kaj imate z Milošem Milovićem, ki je obsojen za korupcijo, ki je kriminalec, bil je v več službah, povsod je bil krivdno odpuščen, Aleksandra Čeferina je tudi obsodil korupcije in očitno temu vi s tem pritrjujete? Skratka, zanima me: Zakaj se vmešavate v delo policije? Hvala lepa, gospod Mahnič. To, da kličete nekoga kriminalec, je kar hudo, ker ne vemo, da je ta oseba pravnomočno obsojena ali ne. Zato vam na tem mestu izrekam opomin. Vi ste rekli, da je kriminalec, zato vam na tem mestu izrekam za takšno besedo opomin. Tega gospoda tukaj ni, da bi se lahko branil. Gospod predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Še enkrat bom ponovil, mogoče bo v tretje boljše. Gospod Muženič je bil s strani slovenskih in evropskih organov, sodnih organov, pravnomočno oproščen vseh vaših lažnih ovadb. Verjamem, da je to nekaj, kar je težko sprejeti, ampak to je dejstvo. In to je pravna država. To je pravna država. Uredba, o kateri govorite, ki naj bi bila pripravljena mimo ne vem koga, v vladno proceduro jo lahko vloži samo Ministrstvo za notranje zadeve, nihče drugi. In tudi vložilo jo je Ministrstvo za notranje zadeve. In pred tem ni Ministrstvo za notranje zadeve v ničemer nasprotovalo tej uredbi. Jaz bolj jasno kot tako, ne morem odgovoriti. In to, da mi je Miloš Milović podal mnenje, kako naj se organiziram, tega nisem nikoli skrival. Ampak, a on vodi varnostno službo? Ne. Iz vseh papirjev je popolnoma jasno, kdo jo vodi. Iz vseh papirjev, in še enkrat ponovim, je jasno, da je on pač meni svetoval, kot zasebna oseba, ki sem jo poznal iz preteklega življenja, nobena pogodba ni bila in nobeno delovno razmerje ni bilo nikoli z sklenjeno v vladni strukturi. In ne, nihče ga ne plačuje za usluge od kjerkoli drugje. Jaz vem, da sklepate po sebi, ampak ne, ne počnemo tega. Lahko pa vprašam za mnenje nekoga, ki ima konkretno izkušnjo, in to sem tudi naredil. In vprašal sem nekoga, ki je to počel pri Janezu Drnovšku, zato ker vem, da je gospod Janez Drnovšek bil tisti predsednik Vlade, ki je imel te stvari zelo dobro, res zelo dobro naštudirane, se je pač moral braniti pred komerkoli že. Žal sem jaz tudi v takem času nastopil, da se moram braniti pred tem. Uspešno gre, mojih slik in slik mojih otrok kar naenkrat več ni. To je meni najbolj pomembno. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Ja, bolje rečeno, o neodgovoru. Predsednik Vlade ni pojasnil, zakaj je zahteval zamenjavo direktorja PU Nova Gorica. Niti ni bil problem glede tega, da je bil postopek na tožilstvu, to se sedaj sklicujete, da je padel. Problem je, ker ste vi takoj na začetku zahtevali, da Darko Muženič pride nazaj na čelo NPU. Verjetno zato, da bo tam ustavil postopke, ki tečejo proti vam in proti GEN-I. GEN-I. Kar se tiče varovanja, ne glede na to, kako vrhunske varnostnike imate, danes ima vsak od nas mobilni telefon, vas lahko kjerkoli slika, vas, vašega otroka, sploh pa, če pridete ven iz hotel. Tega noben varnostnik ne bo preprečil. Govorite, predsednik Vlade, kako ne gledate na strankarsko izkaznico. Vi gledate še na nekaj več, to, da je tvoja poročna priča nekdo, preden ga postaviš na čelo HSE. Da ne govorim, kako se je pod vašim diktatom kadrovalo v policiji. Slavko Koroš, osumljen korupcije, v Avstriji potekajo postopki, v Sloveniji se je zaradi tega končalo neko sodelovanje zaradi njega med slovensko policijo in pa tudi med avstrijsko policijo. zdaj smo konec leta in na koncu leta se ponavadi izbira osebo leta, športnika leta, dogodek leta, mogoče bi letos lahko izbrali tudi najbolj zlorabljeno besedo leta. In najbolj zlorabljena beseda leta je beseda »svoboda«, ker to, kar imamo danes mi, in to, kar izvajate vi, to ni nobena svoboda, kvečjemu nasprotno. V tem Državnem zboru se moramo pogovoriti, kje so meje, do kje lahko politika gre v slovenski policiji. Bajne obljube so bile, kaj vse se bo drugače delalo. Delate točno to, kar ste očitali nam. Spomnim se vseh člankov Vesne Vuković na Necenzurirano in sedaj ona pošilja sporočila ministru za notranje zadeve, kaj je potrebno v policiji delati, koga je potrebno kam imenovati, koalicijski partnerji pa tiho. In ta tišina marsikaj pove. Spomnim se, kako ste točno en mesec nazaj tukaj tekmovali, kdo bo večje slavospeve pel Tatjani Bobnar. Danes ste s sklonjenimi glavami gledali, kako je šla gospa ven. Skratka, gospod predsednik Vlade, daleč ste zabredli, uničujete slovensko policijo, uničujete njen ugled, želite diktirati, kako se naj vodijo policijski postopki, želite diktirati, koga se naj kam postavi. In zaključim naj z besedami vaše poslanke Mojce Pašek Šetinc, ki je na interpelaciji dejala: »Postali ste tako deplasirani, tako groteskni in tako bizarni, da ste sami sebi dovolj povedni o tem, kako v bistvu razumete sebe in svet.« Predlagam, da se o neodgovoru predsednika Vlade opravi razprava. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Izvolite, postopkovno, gospa Godec. Hvala. Jaz sem prej prosila, predsednica Državnega zbora, da opozorite na ta 249. člen, ki govori o 30-dnevnem roku za odgovor na pisna poslanska vprašanja. Zdaj bi pa prosila, da opozorite na to, da naj ministri v svojih odgovorih ali predsednik Vlade govorijo isto ali da ne lažejo. Namreč pred sabo imam odgovor ministrice, sedaj že v odhodu, iz 9. 12. , torej ministrice Bobnarjeve, na pisno poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z varovanjem, ki govori tudi o uredbi o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije. Predsednik Vlade je nekaj minut nazaj dejal, da je ta uredba nastajala skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, da so jo usklajevali in tako naprej. Odgovor ministrice je pa sledeč: »Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike »Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije nismo napisali na Ministrstvu za notranje zadeve niti nismo sodelovali pri njenem nastanku. V IPP se vodi pod EVA številko 2022-1511-007, EVA številko 2022-1511-007, kar pomeni, da je nastala v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije. Smo pa v Ministrstvu za notranje zadeve pripravili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija.« Torej, predsednik Vlade je najprej dejal, da so pri nastajanju Uredbe o varovanju predsednika Vlade, da so jo pisali na ministrstvu, potem je dejal, da so sodelovali pri pisanju. No in na vsa ostala naslednja vprašanja, ki se tičejo te dotične uredbe, ministrica odgovarja: »Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.« Predsednica Državnega zbora, vas prosim, da se ministre, predsednika Vlade in vse, ki odgovarjajo na pisna poslanska vprašanja oziroma ustna poslanska vprašanja, da ne lažejo oziroma odgovorijo tako, kot dejansko stvari stojijo. Torej danes smo slišali en odgovor predsednika Vlade, ministrica piše drugo, tako da poslanci v bistvu lahko potem, ne vem, se gremo raziskovalce in iščemo, kaj velja. Jaz moram reči, da bolj verjamem ministrici zato, ker je navedla številko uredbe, in se točno res iz te številke vidi, kje je ta uredba tudi nastala. Hvala lepa. **PREDSEDNICA prav, ne prav, ampak treba vedno povedati resnico, velja za vse, velja za predsednika Vlade, velja za vse ministre. Nismo seveda mi sodišče, ne izvajamo dokazov, da bi lahko sedaj vedeli, kaj je resnica, nekdo reč nekaj, drugi reče drugo, samo sodišče je tisto, ki potem izvaja dokaze. Pozivam Pozivam pa seveda, da vsi vprašani vedno povedo resnico, in sicer tako na pisna poslanska vprašanja kot tudi na ustna ustna poslanska vprašanja. Še enkrat pa, dokazov tukaj ne izvajamo, ampak samo govorimo, predstavljamo svoja stališča in sprašujemo in odgovarjamo. Naslednja poslanka, ki bo postavila vprašanje predsedniku Vlade, je gospa Iva Dimic iz Poslanske skupine Nova Slovenija. Gospa Iva Dimic, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade. Povprečen državljan Slovenije vsako leto za zdravstvo nameni več kot 3 tisoč evrov obveznega zdravstvenega zavarovanja in 420 evrov za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kljub temu pa ne pridemo do zdravnika, ko ga potrebujemo. Danes je brez izbranega zdravnika v Sloveniji 130 tisoč ljudi. Pred nekaj leti smo govorili, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov zgolj na podeželju, danes se nam to dogaja v večjih mestih. Zadnji dve leti je Zdravstveni dom Ljubljana zapustilo 33 družinskih zdravnikov. Ker ni zdravnikov, je do konca leta zaprta enota Moste Polje.< 11 tisoč, res, 11 tisoč pacientov so preusmerili v Zdravstveni dom Fužine in prav nihče jim ne more zagotoviti, da bodo tam dobili ustrezno zdravstveno oskrbo oziroma da bodo prišli do družinskega zdravnika. Kot kaže, je bil izbris 6 tisoč veljavnih napotnic le vrh ledene gore. Napake v sistemu niso odpravljene, vsak dan se brišejo vedno znova in znova. Neki podatki govorijo o 50 veljavnih napotnicah, ki se jih vsak dan izbriše. To povzroča med pacienti negotovost, v zdravstvenem sistemu pa večji kaos. Skoraj ni dneva v tednu, da ne bi mediji poročali o razpadanju javnega zdravstvenega sistema. Odhode zdravnikov, zdravstvenega osebja, medicinskih sester v prvi vrsti občutimo pacienti. Obljubili ste 30 dni do specialista. Danes se pogovarjamo o 30 dneh do osebnega osebnega zdravnika. Če drži, da Ministrstvo za zdravje ukinja 28 dežurnih ambulant po vsej Sloveniji, nas čaka 30 dni do urgence. Zamenjali ste vse svete bolnišnic z ljudmi, za katere pravite, da so strokovnjaki in jim zaupate. Pa so se stvari v javnem zdravstvenem sistemu samo še poslabšale. Spoštovani predsednik Vlade, sprašujem vas: Ali boste slovensko zdravstvo peljali v smer centralno-planskega zdravstva ali v smer vsem dostopnega javnega zdravstva po zgledu razvitih zahodnoevropskih držav? Poleg tega pa me zanima tudi: Zakaj v Sloveniji nekdo, ki plačuje zdravstveno zavarovanje, ne pride do zdravnika ali specialista takrat, ko ga potrebuje? Hvala vam za odgovor.

Na tem področju zdravstva lahko govorimo na vsaki seji in prav je, da govorimo. Prav je, zaradi tega, ker je zdravje ključna vrednota in ker je sistem res potreben čim širše diskusije, tudi razprave, tudi v parlamentu, ker bomo mogoče na ta način prišli do še boljših rešitev. Sami ste lepo povedali, v preteklih letih se je sistem zdravstva v resnici osiromašil. Bom rekel, da so bile objektivne okoliščine, do katerih je pripeljal covid, ker tudi to v veliki meri drži. In znotraj obdobja covida je žal prišlo tudi do osipa v zdravniških vrstah. Meni je neizmerno žal, da je 33 [zdravnikov] samo znotraj enega zdravstvenega doma v zadnjih dveh letih, ne v zadnjih petih mesecih, v zadnjih dveh letih zapustilo ta dom in je danes ta dom tudi v Ljubljani v resnici zaprt za ljudi.

Minister Danijel Loredan Bešič je na to področje zakorakal ne samo odločno, ne samo z novimi pristopi, ki izhajajo v resnici iz zdravniške stroke, niti najmanj iz politike, ampak je na to področje vstopil tudi s popolno podporo vlade, in to podporo smo izkazali tudi s finančnimi sredstvi. Vlada je za naslednjih, zdaj je še dvanajst mesecev, zagotovila 200 milijonov evrov, z namenom, da bomo čakalne vrste skrajšali, z namenom, da bomo usposobili vse zdravstvene zavode v javni mreži finančno, da bodo lahko začeli programe izvajati. Ne samo to. Prav na področju Ljubljane je bil podpisan sporazum z mestom, kako bomo to vprašanje reševali – na vprašanju urgenc. Ravno v njegovem mandatu, našem mandatu, če hočete, se je začelo delati na tem, da se vzpostavi ambulanta za tiste, ki so brez osebnih zdravnikov, kamor lahko pridejo, tudi če ga nimajo. Tega prej ni bilo. Vam povem še svojo osebno izkušnjo, včasih lahko celo zdravnika imaš, pa ti je nedostopen. Da, moja osebna izkušnja je bila natančno taka. V času covida so bili žal zdravstveni domovi bolj ali manj zaprti za vse nas, ne samo za teh 70 tisoč, ki jih je v resnici 100 tisoč. Vemo že vsaj šest mesecev, da je 100 tisoč tistih, ki so brez. Teh težav ne moremo odpraviti, lahko se z njimi soočamo in zagotovo je prav, da o njih govorimo, ne moremo jih pa odpraviti v šestih mesecih. Zdravstvena reforma je predvidena za leto 2024. Takrat se bo začela izvajati. Do takrat gasimo požare, gasimo požare, kot je ta. In čisto za konec, tudi ko se naš minister pogaja z zdravniki o plačah, na prvo mesto postavljamo ravno te zdravnike, ki jih najbolj primanjkuje, in to so družinski zdravniki, mladi zdravniki. In če ste spremljali medije, ste mogoče tudi videli, da so bili ravno ti sindikati v resnici zadovoljni s ponudbo Vlade, ker želimo poskrbeti, da se osip zmanjša ali pa celo ukine, osip iz zdravniških vrst. Hkrati pa napovedujem, da bomo v prihodnjem letu izpeljali tudi spremembo delovne zakonodaje z namenom, da bomo olajšali postopke privabljanja tako imenovanih belih ovratnikov, med njimi so tudi zdravniki iz tujine, ker so danes ti postopki tako zakomplicirani, da v resnici zdravnike iz tujine odvrnejo, da bi k nam prišli, ker jih ne moremo niti postopkovno, birokratsko, še manj pa materialno, z vidika pogojev za delo tukaj, niti ne toliko plače, pogojev za življenje, tukaj da bi si izbrali Slovenijo kot destinacijo. Ti ukrepi bodo začeli delovati zares v prihodnjem letu, na polno pa v letu 2024. In ne sprašujem po potrpljenju. Še sprašujte,

Hvala lepa. Spoštovani predsednik Vlade, javnost je res močno razburila vest, da Ministrstvo za zdravje načrtuje ukinitev dežurnih ambulant v 28 občinah po Sloveniji. To pomeni močno okrnjeno nujno medicinsko oskrbo na podeželju v nočnem času, čez vikende, med prazniki. V Ljubljani ljudje ne morejo priti do osebnega zdravnika, na podeželju pa kmalu ne bomo mogli več priti niti do urgentnega zdravnika, do urgence. Predsednik Vlade, kot notranjska poslanka vas sprašujem: Ali smo občani Cerknice, Blok, Loške doline, Logatca drugorazredni državljani? Kot poslanka pa vas sprašujem: Ali smo ljudje na podeželju enakovredni tistim, ki živijo v mestih? Poudarjam, vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno, ne glede na to, kje živimo, ali živimo v mestih ali na podeželju. Stroka sama opozarja, da se čas do prihoda reševalcev še dodatno podaljšal. In če citiram eno od direktoric zdravstvenih domov v Sloveniji, ki pravi: »Prihajamo v čas 40 let nazaj, ko so pacienti umirali v naročjih zdravnikov.« Na sporno namero so se s pisnimi pozivi in ustnimi nemudoma odzvali tudi župani. Opozorili so, da ne bodo dopustili, da se njihovim občanom vzame hiter dostop do nujne zdravstvene oskrbe. Za vlado pa je ključen problem, kdo je ta dokument poslal v javnost in ne namera, da Ministrstvo za zdravje na podeželju ukinjajo urgentne ambulante.

Hvala. V resnici prihajam tudi sam s podeželja, tako da vam bom kar direktno povedal, da ne, zagotovo nimam nobenih predsodkov do podeželja, še manj si želim, da bi bilo podeželje kakorkoli in kadarkoli, ne samo pod to vlado, zapostavljeno. To je prvi odgovor. Drugi odgovor. Ja, tudi jaz sem bil seznanjen, da je delovni dokument ministrstva zaokrožil in se smatra kot vladna politika. Ne more se smatrati kot vladna politika. Razumem pa, da je ta delovni dokument po pojasnilih, in ta pojasnila so bila javnosti predstavljena s strani ministra, ki je v resnici edini in dovolj strokoven in jaz si ne bom domišljal, da sem strokoven, da bi namesto njega to razlagal. Verjamem, da lahko kasneje tudi on to pojasni. Po pojasnilih je bil namen tega dokumenta ravno ta, da se razbremeni z ureditvijo koordinacije med družinskimi zdravniki in urgentnimi centri, da se razbremeni družinske zdravnike zato, da jih ne bomo izgubljali. Jaz sem tako razumel pojasnilo. Vi me sprašujete za Cerknico, jaz bi lahko vprašal za kakšen drug kraj. Noben kraj ni bil izpostavljen kot posamezen. Verjamem, da je šlo za Verjamem, da je šlo za strokovno podlago – o kateri ne morem presojati – o tem, kako razbremeniti družinske zdravnike in poskrbeti, da bodo dejansko tudi urgence na podeželju lahko opravljale svojo nalogo.

Imate besedo za postopkovni predlog, seveda, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala lepa. Minister, nisem dobila vseh ustreznih odgovorov. Razmere v zdravstvu so res alarmantne, poslabšujejo pa jih še neprimerno obnašanje in grožnje ministra Danijela Bešiča Loredana med pogajanji z zdravniki, nenazadnje tudi izjava ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, da so zdravniki izgubili stik z realnostjo in da naj pozornost plač preusmerijo na bolnike. Še vedno nimamo zagotovila, da se je dnevno brisanje napotnic ustavilo. Vse gre mimo brez posledic. Minister za zdravje ima zaupanje predsednika Vlade, bolniki pa čakajo pred vrati bolnišnic in zdravstvenih domov. Od obljubljenih 30 dni do specialista smo v pol leta te vlade prišli do 30 dni do osebnega zdravnika. Napoveduje se, da bomo kmalu potrebovali še 30 dni do urgence. V skladu z drugim odstavkom 246. člena Poslovnika predlagam, da Državni zbor o tem opravi poglobljeno razpravo, če pa uporabim ministrove besede, opraviti moramo čvrsto debato. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Sedaj imamo pa še zadnjega poslanca, ki bo vprašal predsednika Vlade, in sicer poslanec dr. Martin

Kot vemo, vlada poleg politične izvršilne funkcije opravlja tudi upravno izvršilno funkcijo. To pomeni, da deluje tudi kot vrh državne uprave, pri čemer usmerja in nadzoruje delovanje državnih organov. V okviru svoje funkcije vodenja državne uprave sprejema vlada tudi vse potrebno za delovanje državne uprave, torej organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade. Odločujočo vlogo seveda ima predsednik Vlade in njegovi ministri, ki morajo pri svojem delovanju ravnati v skladu z zakoni, ustavo, podzakonskimi akti, ki natančno definirajo pristojnost vlade kot izvršilne veje oblasti. Iz vaših dosedanjih pojasnil, ki ste jih dali na prvi dve vprašanji, je bilo jasno, da niste kršili veljavnega pravnega reda in niste kakorkoli vplivali na konkretne postopke, posledično na neodvisnost in nepristranskost policije. Recimo, ni bilo govora o kakšnem poveljevanju ven iz kakšnega kombija. Ravnali ste v skladu z zakonodajo, ki vam kot predsedniku Vlade nalaga pravico in dolžnosti, da usmerjate delo vlade in ministrov, pri čemer morate biti seznanjeni s težavami, izzivi in situacijami, za katere je vlada odgovorna, da jih opravlja. Meja med dopustnim in nedopustnim v primeru vašega delovanja je bila jasna in ni bila prestopljena, ampak me vseeno zanima in vas sprašujem: Kje je po vašem razumevanju meja med političnimi usmeritvami in nedopustnim političnim pritiskom na delo policije? Pa še drugo vprašanje. Glede na dejstvo, da vam je ministrica očitala politično vplivanje na policijo, potem pa imamo poročilo policije, da tega političnega vplivanja v mandatu te vlade ni bilo:

kakšne druge okoliščine, kakšna druga ozadja, vključno s tem, da je gibanje Svoboda moteče na vse strani? Hvala. Hvala lepa. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, imate besedo za odgovor. Lepo prosim, če je lahko v dvorani mir. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Bom ponovil še enkrat. In vsa poročila so v resnici javno objavljena in jih imam tudi danes s sabo. Iz vseh poročil policije jasno kaže, da ni bilo v tem času ne samo nobenega vpliva, političnega, tudi kontakta s strani kateregakoli političnega funkcionarja ni bilo v tem mandatu. Nekaj popolnoma drugega pa je delovanje vlade. Vlada je politični organ. Vsi mi, ki smo v vladi, smo politični funkcionarji, tako kot vi poslanci. In vlada je kolektivni politični organ. In ko rečem kolektivni politični organ, pomeni, da sprejema odločitve skupaj. In vse odločitve, ki se danes za nazaj poskušajo prikazati kot sporne, so bile sprejete skupaj. Se bom navezal na to, kar je bilo prej v uredbah. Pa recimo, da gre za nesporazum s strani ministrice. Dve uredbi sta, ne ena.

poročevalka mag. Tatjana Bobnar, to je sprememba uredbe, s katero se prenese na Generalni sekretariat pravica in dolžnost varovanja predsednika Vlade. Druga je pa uredba o varovanju predsednika Vlade, ki jo je pripravil Generalni sekretariat. Mi se lahko zdaj tukaj pogajamo o tem, kdo je katero napisal. Saj je jasno, kdo sme po zakonu katero predlagati. Najprej predlaga MNZ, šele potem, ko dobi pooblastilo Generalni sekretariat, lahko Generalni sekretariat na podlagi tega pooblastila pripravi svojo uredbo. Obe sta bili obravnavani na isti seji Vlade in o nobeni od njiju ni bila opravljena nobena razprava, še najmanj pa izražen kakšen pomislek. Vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in tudi policija smo delovali skupaj in brez kakršnihkoli, kakršnihkoli izraženih pomislekov do 21. 11. 2022. Minister je dolžan, tudi generalni direktor policije je dolžan, če začuti, da nanj kdorkoli pritiska, je po zakonu dolžan o tem poročati. O tem je dolžan poročati vladi, lahko tudi meni osebno, dolžen je konec koncev poročati tudi parlamentu, če do tega pride. Čisto človeško pa lahko povem, da sam pričakujem, da najprej to, ker v politiki se moramo znati pogovarjati, če gre za karkoli, da se o tem pogovarjamo, ne moremo se pogovarjati o tem, kaj je bilo pred šestimi meseci in kaj je tisto, kar je človeka spravilo v stisko pred šestimi meseci, pa je šest mesecev molčal, moramo se pogovarjati, kako ne priti v situacijo, da bodo ljudje v stiski.

niti z besedo, kaj šele s papirjem, da je ministrica za notranje zadeve v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli. Verjamem, da tudi poslanci do 28. 11. niste vedeli – vmes je bila tudi interpelacija, mimogrede –, da je ministrica v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli. Verjamem, da to velja tudi za koalicijo ne samo za Gibanje svobode. In tu z nami sta njena najožja sodelavca, državna sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, tudi onadva nista vedela, da je ministrica v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli, in sta za to izvedela bolj ali manj iz medijev. In takrat, ko človek pride v tako stisko, da o njej ne more spregovoriti najožjim sodelavcem in da je edina pot, ki jo najde, da to naredi preko medijev, takrat se človek v resnici sam zave, on sam ali ona sama, te funkcije ne more več opravljati. Jaz nisem zahteval njega odstopa niti z besedo. Ona je sama ponudila odstop in verjamem, da ga je ponudila zato, ker se ni več počutila sposobna te funkcije opravljati. Pa sem ji zelo hvaležen za vse opravljeno delo in ji želim vse dobro na njeni bodoči strokovni in življenjski poti.

Sam osebno sem prvič od nje to slišal pred 10 dnevi, prejšnji ponedeljek, potem ko je s tem že seznanjala javnost. Vi oziroma kolegi na vladi so to slišali še kasneje. To je to, kar hočem povedati, ne moreš biti šest mesecev tiho. Saj očitno ni zdravo, da tiščiš v sebi stvari, jih šest mesecev ne zaupaš nikomur, niti najožjim sodelavcem, ker se potem očitno zlomiš. Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog, gospod poslanec? (Ne.) Hvala lepa. Predsedniku Vlade se torej v tem trenutku zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora – če kdo želi zapustiti dvorano, prosim, naj to stori čim bolj mirno in tiho – prehajamo na poslanski vprašanji, postavljeni na 4. seji Državnega zbora. Minister za obrambo Marjan Šarec bo odgovoril na vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z gradnjo regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto. Izvolite, gospod minister. Hvala lepa. Sprašujete me v zvezi z regionalnim središčem za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto. Naj povem, da je bilo dne 18. avgusta 2021 med Ministrstvom za obrambo in Mestno občino Novo mesto podpisano pismo o nameri, v katerem sta izrazila namero, da bosta kot soinvestitorja sodelovala pri izgradnji novega objekta regionalnega središča za zaščito in reševanje in pomoč Novo mesto, v ta namen sta pripravila tudi ustrezno dokumentacijo. Kronologija je naslednja. Julija 2021 je bila izdelana investicijska dokumentacija, februarja 2022 je bila izdelana programsko-projektna naloga, s katero sta soglašala oba soinvestitorja. Izvedena je bila tudi parcelacija zemljišč, potrebnih za izgradnjo. Na 7. 7. 2022 je na svoji 29. redni seji Občinski svet Mestne občine Novo mesto oziroma mestni svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu. Trenutno je pa med ministrstvom za obrambo in občino v usklajevanju in podpisovanju sporazum o izvedbi projekta ter rešitvi nekaterih drugih vprašanj, ki so vezana na projekt regionalnega središča, s katerim se soinvestitorja dogovarjata, da deloma spremenita pismo o nameri, saj naj bi občina in ministrstvo za obrambo gradila vsak svoj del objekta, da se uredijo vprašanja glede zapustitve poslovnih prostorov v lasti Ministrstva za obrambo na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu. Občina v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in projektne natečaje, izvede javni natečaj za celotni objekt. Občina v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, naroči izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložita Ministrstvo za obrambo in mestna občina ločeno, vsak za svoj del objekta po skupnem pooblaščencu. Postopek javnega naročila za izgradnjo in s tem povezane storitve, kot je nadzor in podobno, vodi občina ob sodelovanju predstavnika Ministrstva za obrambo. Se pravi, v skladu z izdelano dokumentacijo je predvideno, da se priprava dokumentacije, postopki naročil in gradnje zaključijo do konca leta 2024. Hvala za odgovor. Dr. Vida Čadonič Špelič, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. (PS NSi):** Gospodu ministru se bom zahvalila za odgovor. Delno seveda tudi sama poznam potek, ker sem tudi svetnica Mestne občine Novo mesto. tukaj pred slovensko javnostjo, je to, da bo držal besedo, da bo zagotovil finančna sredstva s strani ministrstva in da bomo dejansko, kot je rekel, če sem prav razumela, do konca leta 2024 lahko skupni objekt predali uporabi.

Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog? Ne. Naslednji bi moral minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec odgovoriti na vprašanje dr. Tatjane Greif v zvezi z doseganjem plačne enakosti ne glede na spol, vendar je danes odsoten. Poslanka, ki je podala vprašanje, je prav tako odsotna. Zato bo prejela pisni odgovor ministra. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. Poslanka mag. Karmen Furman bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Gospa poslanka, gospoda Kumra ni tukaj, je odsoten, prej pa je bil prisoten, se mi zdi. se mi zdi. Če dovolite, bi gospod Janez Cigler Kralj zdajle podal vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luki Mescu, ki je odsoten, in ministru za zdravje gospodu Danijelu Bešiču Loredanu. Potem pa takoj dam besedo

občanov v Osilnici. Glede tega sta s kolegom Luko Mescem, ki ga danes ni, žal ga ni, ker bi tudi predvsem od njega želel slišati mnenje ali pa odločenost, kaj bo zdaj s tem projektom, za katerega smo si tako močno prizadevali v prejšnjem sklicu in uspeli pripeljati postopke, kot ste že kolega Mesec in vi razlagali v pisnem na pisno poslansko vprašanje kolega Predraga Bakovića nekaj mesecev nazaj. Če povzamem. Septembra 2021 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med vašim ministrstvom, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občino Osilnica, s čimer je bil jasno izražen in izkazan interes za dokončanje objekta v Občini Osilnica, katerega gradnja je zastala v tretji gradbeni fazi že pred leti. V skladu z dogovorom bi se v objekt umestili programi institucionalnega varstva starejših, rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo ter socialnovarstveni programi občine.

so prebivalci Osilnice ogorčeni nedavno ugotovili, da potekajo pogovori na obeh ministrstvih, kjer naj bi ponovno preverjali smotrnost izvedbe tega projekta, predvsem vaše ministrstvo je menda izkazalo skoraj že jasno odločenost, da ne nadaljujete s tem projektom ali pa s svojim delom dogovora v dogovorjenem obsegu in vsebini, za ministrstvo za delo pa naj ta odločenost tudi ne bi bila jasna. Ker imajo občani in občanke Osilnice pravico izvedeti, kaj je zdaj na tem, vas torej sprašujem: Kako je z nadaljevanjem zastavljenega projekta gradnje

seveda za prebivalce Osilnice pomembno, pa vendarle mi dovolite še nekaj dejstev, ki jih niste omenili. Občina Osilnica se je pred 20 leti odločila za izgradnjo objekta z 80 posteljami. Gradnja se je začela leta 2005 in je bila leta 2006 ustavljena v tretji gradbeni fazi, nato je bilo seveda z MDDSZ in MZ v prejšnji sestavi dogovorjeno, da se gradnja nadaljuje. Nadaljuje tako, da se uredi dom starejših občanov oziroma ustrezna infrastruktura za institucionalno varstvo starejših. Dogovorjeno je bilo, da se uredi v širšem objektu rehabilitacijski center za osebe s cerebralno paralizo, ob tem, da se v izvajanje vključita rehabilitacijska enota Univerzitetnega rehabilitacijskega centra Soča ali URI Soča, skrajšano. Ta predpogoj sodelovanja URI Soča pri izgradnji rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo je bil sploh temeljni dogovor, da sta se verjetno takrat obe ministrstvi odločili, da v ta projekt gresta. Res je, aprila 2022 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi stavbne pravice v korist Republike Slovenije, projekt DIIP in bilo je to uvrščeno v NRP. Vse to drži. Ko smo 1. junija prevzeli ministrstvo in ko smo šli preprosto apdejtat ali ažurirat projekte, ki so bili zastavljeni, in smo URI Soča vprašali, kako je z njihovo prisotnostjo, s sodelovanjem pri izpeljavi projekta, je bil odgovor URI Soča kategoričen in jasen: mi kadra nimamo, mi v tem projektu ne želimo in ne zmoremo več sodelovati, zato odstopamo v celoti od dogovora za izgradnjo rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo. In tukaj se zadeva konča. Drugega izkazanega interesa kogarkoli, ki bi tam usposobil kadre za tako težko problematiko, da bi lahko imeli rehabilitacijski center, na Ministrstvu za zdravje nismo našli. Kar se tiče MDDSZ, po mojih informacijah potekajo vsi projekti za izgradnjo doma za ostarele, se pravi program institucionalnega varstva starejših ter socialnovarstveni programi občine. Kar se tiče zdravstvenega dela, rehabilitacije, je pa žal projekt ustavljen, ker kadrovsko ne moremo narediti stavbe, ki bo prazna, brez da kogarkoli kakorkoli umestimo v program, za katerega nimamo ne fiziatrov ne fizioterapevtov in nimamo krovne ustanove, ki bi ta program nadzirala in izvajala. Brez krovne ustanove, ki lahko sklene pogodbo oziroma na kateri imamo nek splošni dogovor in se to izvaja, tega programa žal ni možno izvajati. Hvala.

odgovora, čeprav z njim nikakor nisem zadovoljen in mislim, da tudi ljudje iz Osilnice in okolice ne morejo biti zadovoljni. V dopolnilnem delu bi želel preveriti informacijo, ki ki je sicer v nasprotju s tem, kar ste povedali – da kljub vsemu je izražen interes in celo pisno izražen interes negovalne bolnišnice Sežana

kot poslanca, izvoljenega v okraju Ribnica, obračajo, se oglašajo in želijo glede tega odgovore. Predvsem so zmedeni, ker ne vedo, ali držijo informacije o tem, da je negovalna bolnišnica Sežana po žalostnem odstopu URI Soča od projekta pripravljena vstopiti kot partner projekta. Želel bi ta odgovor. In drugič, ljudje so zmedeni tudi glede tega, ali sta obe ministrstvi, torej vaše in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, usklajeni pri nadaljnji izvedbi, nadaljevanju tega projekta oziroma ali ste dosegli nek novi dogovor, kjer ste vi izstopili pa ministrstvo za delo samo naprej pelje ta projekt. Torej, ljudje nimajo prave informacije, in kar bi želel s tem vprašanjem in seveda z vašim in odgovorom kolega Mesca, ki ga danes ni, izvedeti, je, da si nalijemo čistega vina, kje smo. Predvsem pa spodbuditi tudi k temu, da s tem projektom nadaljujemo. Gre za demografsko ogroženo področje

Na delovnih skupinah so imeli nekaj sestankov in informacija, ki jo jaz imam, je, da se projekt izgradnje DSO nadaljuje. Za projekt izgradnje DSO je odgovoren MDDSZ in Ministrstvo za zdravje s tem, to verjetno dobro veste, nima nič. Kar se pa tiče negovalne bolnišnice Sežana, sam nisem videl, niti bil v stiku z direktorico ali pa videl pisma o nameri, da bi Bolnišnica Sežana sodelovala pri projektu izgradnje rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo. Bolnišnica Sežana po mojih informacijah tudi ne izvaja rehabilitacijskih programov za osebe s cerebralno paralizo. paralizo. Ta projekt, ki je bil v osnovi zasnovan kot rehabilitacijski center, je en projekt. Sodelovanje z Bolnišnico Sežana, ki ima seveda negovalno bolnišnico in je kategorizirana in tako naprej, predstavlja sedaj neke druge okvire, za katere je a) vprašanje, ali jih lahko uvrstimo v NRP, ker je tam notri zelo jasno definirano, da gre za rehabilitacijski center, in b) vprašanje, ki je še nekoliko bolj pomembno, ali lahko bolnišnica Sežana prevzame [vlogo] v neki širši zgodbi, kjer imamo na eni strani dom za starejše občane, za katerega se ve, da gre za socialno entiteto, ali lahko zraven naredimo še negovalno bolnišnico po standardih negovalne bolnišnice, kjer je potrebno zagotoviti prisotnost zdravnika, kadra, in ali bolnišnica Sežana prevzame tudi organizacijsko vodenje te enote. Te informacije nimam, tudi pisma o nameri ne, bom pa vesel, če se kdo oglasi na

Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani minister, hvala za vaš del odgovora. V delu odgovora ste postavili nekaj vprašanj, s katerimi ste tudi že, lahko rečem, potrdili

o katerem obstajajo informacije, torej negovalne bolnišnice in oddelka negovalne bolnišnice Sežana v Osilnici. Za kaj gre? Osilnica je demografsko ogroženo področje. Tam so jim hoteli zapreti šolo, so jim hoteli vzeti bankomat, vse osnovne zadeve. Od tam se ljudje odseljujejo in prebivalstvo se stara. To je območje, ki je stisnjeno ob mejo, ki je sicer krasen turistični, naravni biser, ima mnoge danosti, pa vendar zaradi oteženega življenja, slabe infrastrukture, oddaljenosti ljudje ne ostajajo tam. Takšen projekt, kot je ta skupni projekt socialnovarstvenega in zdravstvenega centra, bi prinesel nazaj v dolino delovna mesta, pripeljal bi morda svojce teh, ki bi bivali v socialnovarstvenem delu ali v negovalnem delu, teh, ki bi tam delali. Nujno je, da se s takim projektom doseže to sinergijo zdravstva in sociale. Kajti če bi bil zdravstveni del vključen, bi tja lahko dobili tudi zdravnike in zdravstveno osebje, ki bi tudi za lokalno prebivalstvo prineslo nekaj oddiha, kajti do najbližjega zdravstvenega doma je kar daleč, in sicer je to Kočevje. Res vas podpiram v tem iskanju. Spoštovana predsednica, v skladu s poslovnikom predlagam, da se o odgovoru ministra opravi razprava. Prosim,

na vaše vprašanje. Sedaj pa bo poslanka mag. Karmen Furman postavila vprašanje ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Gospo poslanko prosim, da zastavi vprašanje ministru. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Decentralizacija oziroma enakomeren razvoj države se lahko izvaja le z ustreznimi naložbami v prometno infrastrukturo. Ravno projekti, kot je gradnja, obnova cest, nam namreč zagotavljajo enakomeren razvoj podeželja in mest. Prepričana sem seveda, da se tega prav dobro zavedate tudi vi, spoštovani minister, zato moram reči, da sem bila bila neprijetno presenečena, ko sem ob pregledu proračunskih dokumentov ugotovila, da se s sedaj že sprejetima proračunoma za prihodnji dve leti očitno nakazuje časovni zamik posameznih pomembnih državnih infrastrukturnih projektov, torej tudi tistih, ki so že v teku in jih zato naši državljani zaradi večletnih obljub res že nestrpno pričakujejo. Če se ustavim kar na konkretnem takšnem projektu, to je obnova oziroma modernizacija ceste Cezlak–Pesek. Ta cesta je neprevozna vse od leta 2012, šele po šestih letih, torej leta 2018, so se na tej cesti pričela prva gradbena dela. Kljub kasnejšim prekinitvam teh del od avgusta 2020 do junija 2021 in potem ponovno oktobra 2021 zaradi sprožitve plazu smo glede na napovedi ministrstva pričakovali, da bodo dela zaključena še v tem letu. To je bilo navsezadnje zapisano tudi v vašem odgovoru na moje poslansko vprašanje julija letos. Kasneje ste v mesecu oktobru v svojem odgovoru na neko drugo poslansko vprašanje sicer zapisali, da se dela na tej cesti zamikajo v sredino leta 2023 in da bo za dokončanje vseh del potrebno izvesti še novo javno naročilo. Glede na to, da se zdaj zamikajo finančna sredstva v proračunih, ki so bila predvidena za to investicijo, vas, spoštovani minister, sprašujem: Kakšna je časovnica oziroma terminski plan izvedbe te investicije? Kdaj bo zaključena sanacija plazu, ki se trenutno izvaja? Kdaj bo zaključena rekonstrukcija ceste Cezlak–Pesek v okviru pogodbene vrednosti, da bo cesta znova postala prevozna?

in sicer bodo šele po letu 2025 oziroma po pravkar sprejetem proračunu za leto 2024 šele po letu 2027? Prosim za vaše konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.

z nekaj minutami zamika odgovorim. Hvala tudi za vprašanje. Res je, skladni regionalni razvoj se vedno začne pri uspešnem razvijanju cestne in tudi ostale infrastrukture. vprašanju, ki se nanaša na zelo konkreten odsek, gre za odsek Cezlak–Pesek in potem naprej v povezavi s tem tudi rekonstrukcijo ceste skozi Oplotnico, gre za časovno daljši projekt. Ne bom se ponavljal, pravilno ste ugotovili, šele leta 2018 se je vse skupaj začelo. Ta sklop je zdaj malo bogatejši. Pri samem projektiranju tega odseka se namreč ni moglo predvideti, da se bodo na terenu pojavile dodatne težave. Gre za državno cesto in v oktobru in v novembru leta 2021, se pravi dejansko že eno leto nazaj, se je na tem delu trase izvajalo miniranje, to ste že tudi sami pravilno ugotovili, zato da se odstrani brežina, da se zagotovi primeren prostor za umestitev ceste z vsemi ustreznimi tehničnimi elementi, kot je bila predvidena. Med tem miniranjem in odstranjevanjem brežin se je pa sprožil plaz, zato je bila nadaljnja izvedba gradbenih del na tem odseku seveda onemogočena in se tudi niso mogla izvajati in je bilo potrebno najprej zaščititi brežino neposredno nad že izvedenimi odkopi. Naknadno so tudi naredili posnetek stanja na terenu in ugotovili, da obstaja določeno tveganje novih usadov in plazov. Vse to ni moglo biti predvideno pred pričetki del na tem odseku, zato je bil izdelan izvedbeni načrt sanacije plazu in nov načrt podporne konstrukcije glede na vse te nove ugotovitve, ki so se pokazale po tistem, ko se je sprožil plaz. In seveda, da se odpravi nevarnost, ki tam še vseeno preži. Pred izvedbo sanacije plazu in zavarovanja brežine nad odkopnim robom drugih del ni možno izvajati, ker je nevarnost za za delavce, ki bi delovali pod tem, prevelika in je potrebno najprej zagotoviti ustrezno varnost. Za zaščito brežine in izvedbo sanacije plazu je vendarle postopek tekel naprej in je že izbran tudi nov podizvajalec, takšen podizvajalec, ki pač mora imeti tudi vsa ustrezna dokazila, da je usposobljen za opravljanje nevarnih del na strmih brežinah. Kajti – dobro poznate ta odsek. Dela za zavarovanje brežine nad plazom in sanacijo plazu so torej v teku, vendar smo zdaj prišli pa v zimo in so tudi zaradi vremenskih razmer dela dela na tem odseku začasno prekinjena in se bodo nadaljevala, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale in ko bodo strokovne in tehnične inženirske ekipe dale zeleno luč, da se bo lahko varno opravljalo najprej sanacijo in potem tudi naprej gradbena dela. Kaj sledi? Po dokončanju sanacije plazu se bodo dela seveda takoj nadaljevala s pospešenim ritmom. Rekonstrukcija ceste tukaj ni ogrožena. V okviru pogodbene vrednosti imamo namen zaključiti to rekonstrukcijo, modernizacijo, in to zaključiti do te mere, da bo zagotovljena prevoznost. Mi računamo, tako so mi napisali in zagotavljali na direkciji Republike Slovenije za ceste, da bi se vsa ta dela predvidoma končala do sredine leta 2023, glede na to, da je pred nami malce slabše vremensko obdobje. Moramo pa seveda določena dela še oddati prek javnih naročil, ker je obseg del po sanaciji plazu precej precej precej večji. Ampak kar se tiče finančnih sredstev, ni razloga, da bi se karkoli zavlačevalo oziroma da bi trajalo

neke konkretnejše časovnice izvedbe posameznih del, za katero sem vas prosila. V bistvu je bil odgovor podan v smeri, kakršna je bila do sedaj pisnem odgovoru na zastavljeno poslansko vprašanje. Morate vedeti, da je ta cesta zaprta že 10 let. Že 10 let ljudje po tej cesti ne morejo hoditi, je neprevozna, skratka, ne morejo je uporabljati. Zato dajte razumeti, da so pa ljudje že naveličani, nejevoljni in obstajajo pomisleki. Glede na to, da investicija tako dolgo traja, želijo odgovor na konkretna vprašanja, kdaj lahko pričakujejo, še enkrat, da bo sanacija plazu dokončana, kdaj bo cesta prevozna in kdaj bodo dokončana celotna dela na rekonstrukciji te ceste. In drugič, kdaj lahko pričakujemo tudi rekonstrukcijo ceste skozi Oplotnico glede na to, da so bila finančna sredstva v proračunih za prihodnji dve leti zamaknjena. Namreč, po mojih podatkih oziroma kar je razvidno seveda tudi iz sprejetih proračunskih dokumentov, za rekonstrukcijo ceste skozi Oplotnico v naslednjih dveh letih ni več predvidenih finančnih sredstev, prej bila, pod prejšnjo vlado. In za naslednji dve leti ste zmanjšali za milijon evrov tudi finančna sredstva na investiciji za cesto Pesek–Cezlak. Tako da ti podatki žal, moram reči, vendarle nakazujejo na zamik izvedbe investicije. Vi ste v odgovoru podali, da ponavljate, da bo to sredina leta 2023, pa bi prosila mogoče še enkrat za konkretnejšo, bolj natančno časovnico, za katero sem vas prosila že v prvem vprašanju.

ko smo prevzeli, in pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2022 in za leto 2023. Znižanje postavk še ne pomeni, da bi se lahko dela iz tega naslova zavlekla. Zagotavljajo mi, da so bili javni razpisi oddani in da so pogodbene vrednosti v okviru oziroma celo znižane, to, kar je bilo rezervirano na tem odseku.

še vedno vztrajamo na direkciji Republike Slovenije za ceste, da se bodo v okviru pogodbene vrednosti dela zaključila, seveda do te mere, da bo zagotovljena prevoznost, do sredine 2023. Dodatno sprašuje tudi naprej za cesto oziroma rekonstrukcijo za naslednji odsek, se pravi cesto skozi Oplotnico. ta del vam lahko naknadno postrežem, ker mi niso pripravili odgovora, v kakšni fazi je. Je pa faza zaporedna, se pravi, najprej moramo tukaj končati delo, sanacijo plazu, podporni zid, zagotoviti dovolj visoko varnost, da lahko normalno izvedemo rekonstrukcijo oziroma modernizacijo tega odseka, nato pa sledi faza rekonstrukcije ceste skozi Oplotnico.

Hvala. Gospod Horvat, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Hvala lepa še enkrat. Spoštovani minister, vprašanja so bila najavljena za oba projekta, tako da ste lahko videli, da bom spraševala o obeh projektih, tudi za rekonstrukcijo ceste skozi Oplotnico.

Kajti sama menim, da takšne investicije in projekti ne smejo biti odvisni od vsakokratne oblasti. Potrebno jih je izvesti, saj mora vsak državljan, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije živi, imeti zagotovljen ustrezen dostop do vsakodnevnih opravil, šole, službe, vrtcev, in seveda to omogoča tudi ustrezna infrastruktura. Tako da v tem delu ne bom izkoristila poslovniške možnosti, ampak bom samo povabila ministra, da se mogoče v prihodnjem letu oglasi v naših krajih, da skupaj pogledava predvideno traso te ceste. Tako boste morda tudi na samem kraju spoznali, kako potekajo ta gradbena dela, in predvsem spoznali, kako pomembna in potrebna je ta investicija za naše ljudi in za razvoj naših krajev. Resnično upam, da se boste temu povabilu odzvali. Hvala. Hvala lepa. Če sem vas prav razumela, nimate postopkovnega predloga. Hvala. Naslednji bo vprašanje zastavil poslanec Miha Lamut ministru za obrambo Marjanu Šarcu. Gospod poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje gospodu ministru. Hvala. Kolegice, kolegi, spoštovani predstavniki Vlade, gospod minister! Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je konec leta 2021 v okviru operativnega programa evropske kohezijske politike odobrila evropska sredstva za projekt Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni. Za 28 milijonov evrov vreden projekt je Kohezijski sklad prispeval 20 milijonov evrov. Upravičenec teh sredstev je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gre za rekordno visok znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev. Na podlagi navedenega in ker je obdobje

in če da, katere ter koliko sredstev je bilo za ta namen porabljenih? Komu bo zaščitna oprema na koncu namenjena? Hvala za odgovore.

da so bili v sklopu izvedbe navedenega projekta za nakup ustrezne opreme izvedeni trije postopki javnih naročil skladno z Zakonom o javnih naročilih. Kljub nekaterim zapletom ter zahtevnim dobavnim pogojem na trgu EU so bile do današnjega dne sklenjene vse potrebne pogodbe, ki predstavljajo celoto ter nakup 40 specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 10 priklopnih visoko zmogljivih črpalnih enot. Se pravi nadgradnje, ki so namenjene posamezni naravni nesreči, če gre za poplavo, če gre za to, da se potem kontejner naloži in se ga pelje na sam kraj nesreče. Največja pogodba za dobavo 40 specialnih vozil z nadgradnjo dvigala ter navlečno roko za menjalne kontejnerje je bila sklenjena v novembru 2022. Določen del opreme je že dobavljen, saj je izbrani dobavitelj v mesecu avgustu 2022 dobavil 10 priklopnih visoko zmogljivih črpalnih enot, ki so že v operativni funkciji. Glede na to, da je obdobje upravičenosti teh sredstev do konca 2023, je za nakup kotalnih zabojnikov določen rok dobave skladno s sklenjeno pogodbo najkasneje do 24. 11. 2023. Za specialna tovorna vozila z nadgradnjami je dobavitelju omogočena sukcesivna dobava z možnostjo plačila po dobavi šasije specialnega tovornega vozila, hidravličnega dvigala s pripadajočo opremo in orodji, hidravličnega kotalnega nalagalnika in hidravličnega delovnega vitla. Končni rok za dobavo kompletne opreme je do konca oktobra 2024, pri čemer pa mora dobavitelj dobaviti in obračunati večino, na primer 80 %, opreme do 24. 11. 2023. Iz navedene odločitve o podpori izhaja, da je vrednost operacije 28 milijonov 49 tisoč 501,47 evra, do decimalke natančno. Sredstva za nakup specialnih tovornih vozil z nadgradnjami in pripadajoče opreme, ki bo dobavljena in plačana v letu 2023, se zagotavljajo iz navedene operacije v omenjenem znesku. Za plačilo dobav in storitev, ki bodo plačane v letu 2024, je sredstva v višini 4 milijone 173 tisoč 719,25 evra zagotovila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunskih sredstev. Oprema bo v manjšem delu, okrog 10 %, ostala na lokacijah Uprave za zaščito in reševanje in bo namenjena izobraževanju ter rezervnim kapacitetam. V večjem delu, okoli 90 %, pa bo zaradi zagotovitve hitrega odzivanja in dostopnosti tako opreme kot ljudi v primeru posredovanja razporejena na lokacijah neposredne poplavne ogroženosti. Se pravi, namenjena bo stalni uporabi v tistih občinah, kjer je poplavna ogroženost, z dogovorom tudi z gasilskimi organizacijami. Gre za prvi konkreten primer takšnega sistema – v tujini je to že prisotno in je prilagojen za naše, slovenske specifike delovanja sistema zaščite in reševanja. Hkrati pa je tudi razviden nov koncept reforme sistema zaščite in reševanja z namenom povečanja operativne sposobnosti novooblikovanih enot pod okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Skratka, smo v fazi nekakšne reorganizacije, saj smo ob inšpekcijskem pregledu ugotovili, kako stvar funkcionira, in se ni dobro izkazalo. Zato bo potrebno ta sistem nekoliko modificirati ali

KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Naslednja bo vprašanje zastavila poslanka Suzana Lep Šimenko ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko. Gospa poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje gospe ministrici. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovana ministrica in vsi prisotni, lepo pozdravljeni! 30. novembra smo imeli nujno sejo odbora za kmetijstvo zaradi problematike, ki je nastala zaradi spremembe pri plačilih za kmetovanje na območjih z omejitvami.

ki kmetujejo na območjih nad 500 metrov nadmorske višine, s tem pa bi bilo prizadetih okoli 15 tisoč kmetij, ki so pod to mejo in bi po novem modelu tako dobile manj sredstev. Nov sistem točkovanja torej najbolj najbolj oškoduje tiste najranljivejše kmetije, ki obdelujejo najzahtevnejša območja, ki so vseeno na strminah, pa se nahajajo pod 500 metri nadmorske višine. Eno izmed takih območij je zagotovo območje Haloz, ki se v celoti nahaja na nadmorski višini od 300 do 600 metrov, vemo pa, da so tam izjemne strmine in dejansko kmetje obdelujejo v zelo težkih pogojih. Prav tako je tam tanka plast zemlje, kar pomeni, da se v poletnih mesecih soočajo z veliko sušo, kar seveda potem vpliva na bistveno manjši pridelek, kot bi bil sicer. Verjamemo, da je v sistemu priprave tega novega modela prišlo do anomalije s tem, ko se je dalo večji poudarek nadmorski višini, zanemarilo se je pa sam naklon in strmino, česar, verjamem, ste se zavedali tudi vi. Takrat, po naši seji odbora za kmetijstvo ste šli na teren, obiskali ste Haloze in se na licu mesta prepričali, v kako težkih pogojih dejansko haloški kmetje kmetje obdelujejo zemljo. Haloze seveda niso edine, ki se s tem soočajo, so tudi drugi konci, ampak ker sama to območje najbolj poznam, zato Haloze izpostavljam. Seveda, zanima me, kako daleč je sedaj. Takrat ste kmetom obljubili, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da se ta novi sistem ponovno prevetri in ustrezno spremeni. Zanima me: Kako daleč je zdaj priprava

Tako kot ste povedali, 30. novembra smo na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnavali nov model točkovanja. Ta model točkovanja je bil vpeljan dejansko z novo skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027. Takoj po seji odbora smo šli na teren in si na terenu tudi pogledali. Dejansko lahko povem, da je situacija taka, da so na območju Haloz, kjer so zelo velike strmine in nizka nadmorska višina, te strmine na nadmorski višini okrog 300 metrov in tukaj ljudje dejansko zelo težko obdelujejo, zato sem se tudi zavezala, da bomo sam sistem preverili in ugotovili. Povedati moram tudi, da smo sočasno dejansko ta model točkovanja predstavljali tudi na območnih kmetijsko gozdarskih zbornicah. Tudi od tam smo dobivali določene pripombe. Ker vseh pripomb še nismo prejeli, čakamo še na pripombe, da dobimo vse pripombe, ker je več različnih pripomb. V tem primeru moramo počakati še na poročilo izvajalca, to je Kmetijski inštitut Slovenije, ki pripravlja končno poročilo tega modela točkovanja. Ko bo končano poročilo modela točkovanja in bodo in bodo vse pripombe s terena zbrane, bomo takoj imeli sestanek s Kmetijskim inštitutom Slovenije in dejansko preverili, kaj se da narediti. Tako kot sem obljubila, bomo dejansko tudi sistem pregledali pregledali in seznanili vse deležnike, kaj je bilo pripravljeno. Pričakujem pa, da bo to v začetku leta 2023. Hvala. Gremo naprej. Naslednja dobi besedo za vprašanje gospa Alenka Jeraj, ki bo postavila vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Vprašanje o temi, o kateri smo se že večkrat pogovarjali. Od takrat je minilo nekaj časa, zato me zanima, ali so se kakšne stvari uredile oziroma kako so se uredile. Vemo, da je bilo pred časom izbrisanih skoraj 300 tisoč starih napotnic in je 5 tisoč 977 pacientov ostalo brez termina. Ko je Ministrstvo za zdravje izbrisalo te stare napotnice, so s čakalnih list, kot rečeno, izginili tudi nekateri prenaročeni pacienti. Na mesec, vemo, v sistem pride okoli pol milijona napotnic, odpovedanih je bilo 424 tisoč 732 napotnic iz zadnjih dveh let in pol, in kot rečeno, pri tem je bilo oškodovanih vsaj 5 tisoč 977 oseb,

Koliko je novih oškodovancev, glede na to, da se, kolikor vem, z brisanjem napotnic nadaljuje? Program naj bi neupravičeno izbrisal približno 50 novih napotnic vsak dan, kar bi do konca leta pomenilo približno 2 tisoč dodatnih izbrisanih napotnic. Takrat je bilo rečeno, da se bo to dogajalo, dokler se sistemska napaka ne odpravi, pa me zanima, če se je odpravila. Poleg pacientov so zaradi te napake ministrstva na slabšem tudi družinski zdravniki, ki morajo svojim pacientom pojasnjevati, komu je bila napotnica izbrisana, kje kdo čaka, kdaj bo prišel na vrsto. Vršilka dolžnosti direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu gospa Alenka Kolar je na RTV Slovenija dejala, da izvor napake šele ugotavljate in da v informacijskem sistemu vlada popolna zmeda. Začenši s tem, to citiram, »da informacijski sistem ni zabeležil bolnikov, ki so se zglasili na naročeni termin, da so bili napačno prenaročeni, očitno se ne ve niti tega, kdo jih je prenaročal«.

veliko je bilo že na to temo napisanega, veliko je bilo tudi razloženega. Krivde ne nosi Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za zdravje ne upravlja eNaročanja. Kdo je kriv, da je sistem tako zastavljen, ne bomo nikoli vedeli. Sistem eNaročanje je bil vzpostavljen leta 2015. Upravljanje eZdravja, eNaročanja v bistvu pelje in nadzira in vodi NIJZ. Svoj del odgovornosti imajo seveda tudi izvajalci.

trajne napotnice, to so tiste napotnice, ki imajo rok trajanja od tri, šest do 12 mesecev in ki so v sistemu, na te napotnice lahko v neki zaporedni verigi verigi pacient opravi več preiskav, posegov, storitev, ambulantnih ali diagnostičnih preiskav. Če pacient na eno od teh zaporednih storitev ne pride in izvajalec tega ne zabeleži in ne vidi, da ima trajno napotnico, je bil ta sistem čiščenja teh terminov,

Pacient je še vedno v sistemu, tudi pridejo na obravnavo, napotnice se seveda izdajajo. Po zadnjih informacijah, ki jih imam, in ko se sedaj išče išče tehnična pot, kako to zadevo urediti, je čisto računalniško ni možno, razen da se izda neko opozorilo. Po tem dogodku pravzaprav večina izvajalcev skrbi, da status o izkoriščenosti termina pravilno pride v centralni sistem eNaročanja, ki ga upravlja NIJZ. Brez tega koraka v bistvu NIJZ in sistem in vse, kar je v povezavi z eNaročanjem, ne more delovati. Ali bomo prišli do tega, da bomo obstoječi sistem lahko tako postavili, da bomo brez te kritične točke na strani izvajalca to uredili? Odgovor je ne. Ker ima vsak del v verigi eNaročanja in eZdravja, tako kot je sistem danes zastavljen, točno določeno vlogo. Vloge so sedaj jasne. Po mojih informacijah, ja, imate prav, prihaja zelo različno, od pet do 20, 25 takih izbrisov napotnic, ki se pa vse zelo hitro potem tudi uravnotežijo s komunikacijo. Danes osebni zdravniki prek eNaročanja izdajo novo napotnico. Celo tako je, da pacient pride, bolnišnica opravi preiskavo in se pokliče zdravnika in se napotnica izda. Dogodek je na srečo pokazal, kako slabo ali pa delno poteka celovita digitalizacija v zdravstvu, e-napotnice, e-recepti, e-naročanje, nepovezljive baze in v bistvu napačna digitalna obravnava, če temu tako rečemo. Zato bomo sistemsko k temu pristopili. Do takrat pa konstantno poteka komunikacija med izvajalci in NIJZ. Nobeden od pacientov ne bo ostal brez storitev in nobenemu ne bo narejena škoda. Sistem je zastarel, ni optimiziran in potrebuje nadgradnjo. To smo sedaj videli in tega ni moč odpraviti tako, da bi sistem z obstoječimi orodji deloval tako, kot bi si mi vsi želeli.

problem tudi v tem, kar ste sami omenili – če ne zaključijo zdravljenja in tega ne označijo, seveda ljudje ostanejo na čakalni listi, čeprav je bila storitev recimo opravljena. Zato me zanima, ali ste s tem kaj nadaljevali, da do tega res ne bi več prihajalo. Na Na Pop TV ste takrat izjavili, da pričakujete, da bodo do konca meseca vsi oškodovani pacienti znova imeli termine, in da boste, če se to ne bo zgodilo, tudi terjali odgovornost

pa predvsem na družinskih zdravnikih, ki morajo nove napotnice izdajati. Že tako se pritožujejo, da so preobremenjeni, in potem morajo neke stvari zdaj delati še dvojno. Tudi predsednik Vlade gospod Golob je takrat rekel, da bodo dobili nov termin, in me zanima, ali so zdaj vsi ti pacienti dobili nov termin. Kako je tudi z novimi, ki so se v tem času zgodili? Ali imajo zdaj, ne vem, zavodi, družinski zdravniki neka navodila? To, kar ste rekli, da dejansko status napotnice označijo, da potem do teh stvari ne bi več prihajalo v prihodnje.

Težava, ki jo imamo pri dejanskem stanju čakalnih vrst, je 4 milijone okvirnih terminov. Torej, 4 milijoni ljudi imajo napotnico in v sistemu okvirni termin, ki ni fiksen. Tega sistem ne zna zaznati. Zato ne bomo nikoli vedeli, koliko od teh je mogoče že kje drugje prišlo [na vrsto], ali bodo ti okvirni termini zapadli, nezapadli. Ta sistem, da nekdo pridobi napotnico in v petih, osmih, 14 dnevih dobi fiksen termin, zaradi stanja pri izvajalcih ni možen. To je dejstvo in tukaj nimamo kakorkoli zavajati javnosti. Ko bomo to uredili tako, da bo zadeva tekla, bo pri digitalizaciji od 1. 1. 2024 in pri skrajšanju čakalnih dob to možno. Drugi del, po mojih informacijah, komunikacija med NIJZ, vsemi izvajalci in vsemi, tudi osebnimi zdravniki, vsi pacienti so dobili termine in tudi sproti ti pacienti, ki jim napotnica iz tega ali drugega razloga zapade, termin opravijo, dobijo termin. Ta zadeva zdaj teče. Komunikacija med MZ, med izvajalci in med NIJZ je sedaj zgledna in teče. Vendarle so tu pa tam še neke, bom rekel, težave pri posameznih zavodih, ki znotraj zavoda ne uspejo zagotoviti skrbnika čakalne vrste, da je ažurirana, ampak se potem takoj NIJZ pokliče in ta zadeva teče. Povratna zanka, ko NIJZ ugotovi, da nekdo je, hitro teče in ta varovalka funkcionira. Verjetno bom do sredine januarja imel informacijo, ali je možno čisto tehnično, na IT-jevski ravni v obstoječem sistemu s skrbnikom eZdravja, ki je zunanji, ni na NIJZ, to zadevo rešiti. Mislim, da na tem zelo intenzivno delajo, in verjetno bomo po novem letu vedeli, ali se to da čisto tehnično rešiti ali ne, da do tega ne prihaja več.

Slovenski premier Robert Golob je 19. septembra 2022 z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem dosegel dogovor, po katerem je Slovenija Ukrajini poslala 28 tankov M-55S, Slovenija pa je v zameno od Nemčije prejela 40 nemških vojaških transportnih vozil. Tudi na ta način lahko rečemo, da Slovenija in Nemčija krepita obrambno sodelovanje. V zvezi s tem me, spoštovani minister, zanima: Za kakšna nemška vojaška transportna vozila gre? Za kaj vse se bodo uporabljala? Komu vse so namenjena? Skratka, kakšna bo ključna uporabnost in namenskost teh vozil. Hvala lepa za odgovore.

strateških političnih in gospodarskih partneric Republike Slovenije in predstavlja eno izmed prioritet slovenskega dvostranskega sodelovanja tudi na obrambnem področju. Obe državi seveda želita krepiti to sodelovanje, zato smo podpisali nadgradnjo sporazuma o sodelovanju z Zvezno republiko Nemčijo, pridružili pa smo se tudi tudi pobudi, ki jo vodi Nemčija v okviru protizračne obrambe, tako mimogrede. Dogovor, po katerem je Slovenija Ukrajini poslala 28 tankov M-55S, v zameno pa je od Nemčije prejela 40 vojaških transportnih vozil, je bil sklenjen v mesecu septembru. Slovenija je prejela, kot rečeno, 40 transportnih vozil, in sicer gre zavozila 8x8, ki imajo nakladalno rampo – nakladalno rampo – ali kako bi temu rekel? – to ste videli tudi včeraj na predstavitvi. V izdelavi je pa še pet cistern za vodo. To so cisterne, ki bodo lahko naložene na tovornjak, se pravi mobilne, lahko se bodo naložile ali razložile, in sicer bo kapaciteta vode 11 tisoč litrov. litrov. Zakaj? Zato ker se je voda izkazala kot ključna pri največjem požaru na Krasu. Takrat je bilo pomanjkanje cistern, zato smo tudi te cisterne vključili v to v to naročilo oziroma v to dobavo. Kajti nikoli ne vemo, kdaj nam to lahko prav pride. Predmet donacije pa vključuje tudi osnovni komplet rezervnih delov, specialnega orodja, usposabljanje in dokumentacijo za uporabo ter vzdrževanje. Vozila bodo tako služila izgradnji srednje bataljonske bojne skupine in bodo tudi predstavljala ključen element logistične flote za nudenje podpore tako doma kot v tujini. Vozila nudijo dobro terensko mobilnost, so vzdržljiva in zanesljiva zlasti na težjih terenih. Poleg pomembnega vpliva na izgradnjo zmogljivosti Slovenske vojske bodo ta logistična vozila vsekakor tudi v veliko pomoč pri pri naravnih in drugih nesrečah v sistemu zaščite in reševanja. Vrednost doniranih vozil znaša 21 milijonov evrov. Se pravi, je to zelo dobra donacija in veliko vredna. Naj v zaključku še poudarim, da so bila navedena vozila že dostavljena v Republiko Slovenijo, ustrezno homologirana in registrirana, na včerajšnji krajši slovesnosti pa tudi predana v uporabo Slovenski vojski. Ta vozila bodo torej zelo dobrodošla pridobitev. Vsekakor Vsekakor je pomembno, da smo za te tanke, ki smo jih v preteklosti imeli konzervirane, ne v uporabi, naredili praktično dvojno korist. Pomagali bodo na bojišču, Slovenija pa je s tem pridobila tudi v okviru krožne izmenjave z Zvezno republiko Nemčijo sodobna, moderna in izredno učinkovita vozila. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister za finance! Vlada Janeza Janše se je kljub izrednim razmeram in soočenjem z epidemijo covida-19 še kako zavedala pereče stanovanjske problematike v naši državi in je s konkretnimi dejanji tudi pokazala, pokazala, kako je v prihodnosti potrebno reševati stanovanjsko problematiko predvsem nas mladih in mladih družin. Tako je vlada Janeza Janše sprejela novelo Stanovanjskega zakona,

prav tako pa je Državni zbor sprejel Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki omogoča mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino, zaposlenim za nedoločen ali celo tudi določen čas, katerih kreditna sposobnost je nizka, da z jamstvom Republike Slovenije pridobijo kredit in rešijo svojo prvo stanovanjsko problematiko. Nato je nastopila vaša vlada, torej vlada Roberta Goloba, ki je z novelo Zakona o dohodnini znižala plače in zvišala davke. Predvsem govorim tukaj o davku od dohodka od oddajanja premoženja v najem za 10 %, torej torej s 15 na 25 %, kar se bo žal odrazilo v še višjih najemninah, ki bodo najbolj prizadele mlade. Vlada Roberta Goloba je tudi v procesu ustanavljanja novega ministrstva za tako imenovano solidarno prihodnost, ki naj bi skrbelo za stanovanjsko problematiko, vendar glede na dosedanja dejanja Vlade in glede na nekatere zelo bizarne izjave članov Vlade ni pričakovati velikega preboja pri spopadanju s to problematiko v tem mandatu. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Kakšno je stališče vašega ministrstva do modela državnih pomoči pri nakupu lastnih stanovanj za mlade? Ali ga podpirate? Ali morda predvidevate še kakšne finančne, davčne spodbude za nas mlade pri reševanju prve stanovanjske problematike? Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade določa, da so do kredita upravičeni vsi mladi do vključno 38. leta starosti, ne glede na to, ali imajo družino ali so opredeljeni kot samske osebe. Slišali smo,

predmetni zakon, torej Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, na predlog skupine poslancev na čelu s poslanci SDS sprejel 6. aprila letos, sam zakon pa je začel veljati 5. maja. Vlada je na podlagi zakona konec maja pripravila uredbo, in sicer skladno z razumevanjem zakonskih določb. bom povzetek dogajanja, vezanega na ta zakon, in tudi izplen, ki je seveda nikakršen. Gre nikakršen. Gre za poslanski zakon, ki je bil pripravljen na predlog poslancev SDS, NSi, Konkretno, SNS, predstavnikov manjšin in nepovezane poslanke. Zakon je stopil v veljavo 5. 5. 2022. Kot sem rekel, na seji parlamenta pa je bil sprejet en mesec prej, 6. 4. Že takratna vlada je na predlog Ministrstva za finance podala mnenje, da bi bilo potrebno ta predlog zakona ustrezno popraviti oziroma dopolniti, in je k temu dodala kar pet strani opozoril oziroma pripomb. Večina tega ni bila upoštevana. Predvidevam, da zaradi tega, ker se je mudilo z zakonom zaradi predvolilnih razlogov. Volitve so bile pred vrati pa se verjetno všečno sliši sprejemati Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Za izvajanje same jamstvene sheme je pristojna SID banka, ki je julija 2022 objavila prvo povabilo bankam k oddaji ponudb za zadovoljitev jamstvene kvote v razpisani letni višini 300 milijonov evrov. Ponudbo so oddale tri banke in ena hranilnica, ki so jim bile ponudbe odobrene v celotnem ponudbenem znesku, in razdeljenih je bilo 28 milijonov evrov jamstvene kvote. S ponudnicami je SID banka v imenu in za račun Republike Slovenije v avgustu sklenila pogodbo o delitvi jamstvene kvote v skupni višini 28 milijonov. Banke so te kredite z jamstvom po zakonu skladno z zakonskim rokom morale začeti ponujati od 5. novembra letos dalje. Po informacijah s strani sodelujočih bank, prejetih v začetku decembra, torej en mesec po tem, ko so se začeli ti krediti ponujati, v mesecu novembru nobena banka ni sklenila stanovanjskega kredita po ZSJSM. Poročale so sicer o večjem obsegu povpraševanj po teh kreditih s strani potencialnih kreditojemalcev, pri čemer so bila ta povpraševanja predvsem posledica medijskih objav o novem zakonu. Ves čas izvajanja sheme se izpostavljajo težave pri izvajanju zakona. Banke izpostavljajo probleme, ki jih imajo, ker pogoje in nenazadnje tudi sam namen zakona in zahteve po dokazilih ocenjujejo kot nejasne. Splošna ugotovitev je, da je bil Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade kljub številnim pripombam in opozorilom Ministrstva za finance sprejet tik pred volitvami, izključno s političnim motivom in zavajanjem volivcev, kar se je pokazalo v praksi, saj banke na podlagi zakona niso podelile še niti enega kredita, za 300-milijonsko letno kvoto pa so izkazale zanimanje le tri banke in ena hranilnica v skupni višini 28 milijonov evrov. Lahko gremo tudi bolj podrobno, kaj so glavne težave tega zakona, če vas to zanima. Več jih je, ampak ena ključna je, da pravzaprav zakon določa, da kreditojemalec, ki mu banka lahko odobri zaprošeni znesek kredita po redni ponudbi, tak posojilojemalec ni upravičen do kredita z jamstvom. To je eden ključnih razlogov, zakaj ta shema še ni uspela v želenem oziroma v kakršnemkoli obsegu. Drugi pomemben razlog je, da zakon zahteva 20 % lastne udeležbe, pri čemer taki kreditojemalci sploh nimajo dovolj lastnih sredstev. Kar se tiče drugih vprašanj glede politike te vlade in stanovanjske politike, drži. Mislim, da sem tudi na predprejšnji obravnavi poslanskih vprašanj na to že odgovoril. Zelo intenzivno skupaj z MDDSZ pripravljamo to politiko. Res je, nismo v vseh stvareh usklajeni, zato pa se usklajujemo in sestankujemo. Predvidevam, da bo v relativno kratkem času to tako daleč, da bomo lahko predstavili tudi javnosti.

če sem vas prav zastopil, vaše ministrstvo ne podpira modela državnih pomoči pri nakupu lastnih stanovanj za mlade, ne podpira finančnih davčnih spodbud za mlade, da rešujejo problematiko prvega stanovanjskega problema. Iz vašega odgovora sem razbral tudi, da ministrstvo ni pripravljeno novelirati zakona, dejali ste, da je bil zakon pripravljen zaradi ne vem kakšnih političnih razlogov. Ta zakon, lahko povem, da sem tudi jaz pri njem sodeloval, smo pomagali pripraviti poslancem tudi v Slovenski demokratski mladini, kjer se zavedamo tega, da lahko rešujemo stanovanjsko

da dobijo kredit, torej tudi tisti, ki so zaposleni za določen čas, da gredo k banki, da jim država prek SID banke omogoča ta najem kredita. Vi ste dejali za letno milijonov, 300 milijonov, govorimo do leta 2031, ne na leto. Dejali ste pa, res, 28 milijonov evrov je šlo za leto 2022. Samo kot primer pa naj navedem, da ste vi odobrili 25 milijonov za leto 2023 in za leto 2024, torej skupno 50 milijonov evrov za ministra Luka Meseca, ki bo zgleda planiral, kako šele leta 2026 vzpostaviti sistem, ki bo zgradil, koliko je rekel, 10 tisoč neprofitnih stanovanj. Še enkrat lepo prosim za ključno vprašanje: Ali nameravate novelirati ta zakon, ki je po vašem mnenju tako slab?

5. maja v letošnjem letu. Še enkrat, zakon je tako slabo napisan, da je neizvedljiv in da še do danes niti en prebivalec Slovenije po tem zakonu ni dobil kredita. ne nameravamo ga novelirati, ker je napisan tako slabo, da je lažje napisati nove zakone. Kot sem prej pojasnil, skupaj z MDDSZ zelo aktivno delamo na stanovanjski shemi, ki jo bomo predstavili v bližnji prihodnosti. Kar se tiče drugih vprašanj. Večkrat ste zatrdili, da Vlada ne podpira stanovanjske politike. To je en večjih nesmislov. Namreč, če je za vas podpiranje stanovanjske politike to, da se sprejema neizvedljive zakone, za nas to ni. Tako da verjamem, da bo tisto, kar bomo predstavili v nekaj tednih, izvedljivo. Kar se tiče davčnih spodbud za mlade. Vlada in poslanci so v spremembah ZDoh predlagali recimo posebno davčno olajšavo za mlade. Celo vaša poslanska skupina je predlagala povišanje, na katero so poslanci pristali. Kdo je tisti, ki je na koncu glasoval proti temu zakonu? Torej, če se pogovarjamo o mladih, mislim, da so stvari zelo jasne. Hvala lepa. Hvala. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite. opravi razprava o odgovoru, ki je bila bolj polemika s poslancem, ki predstavlja zakonodajno vejo oblasti, kot pravzaprav odgovor. Spoštovani minister, vi ste tukaj, da odgovarjate konkretno, ni treba polemizirati z menoj. Kar se pa tiče shem, če ste sami dejali, da je bilo zanimanje mladih veliko, torej zakon ni tako slab,

Predlagam, da vložite par tisoč evrov, da mladi izvedo za to jamstveno shemo in morda bodo tudi tisti, ki so do nje upravičeni, tako dobili kredit oziroma bodo lažje v tej zaostreni situaciji, ko vemo, da je inflacija visoka, dobili ta kredit. Predvsem pa, kot sem dejal, predlagam, da se o ključni stanovanjski problematiki, ki je mi ne vidimo v tem, da bo gospod Mesec oziroma zdaj bodoči minister Maljevac planiral do leta 2026, kako vzpostaviti sistem, ki bo zgradil stanovanja, ampak da se ta stanovanja začnejo res takoj graditi. Vemo, da je to težko zaradi vseh okoljevarstvenih soglasij, da pa se dajejo spodbude in mi bomo v Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjali nižje davke in višje neto plače, tako da bodo mladi, kot ste tudi pravilno dejali, splošno olajšavo da bodo tako lahko mladi prišli do svojih lastnih stanovanj, kajti le lastna stanovanja bodo omogočila, da bodo mladi ostali v Sloveniji, tu delali, plačevali davke in tako krepili svoje družine in tudi državo, v kateri bodo radi živeli. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Gospod Jožef Horvat bo postavil poslansko vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu, ki je odsoten, ter ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister mag. Bojan Kumer! Najbrž si oba želiva, da bi vsakokratna vlada, sploh pa, ko gre za takšno ali drugačno krizo, bodisi zaradi epidemije bodisi zaradi energije, imela kot prvo prioriteto dejansko zapisano gospodarstvo. Oba veva, upam, da če pade gospodarstvo, padejo tudi drugi družbeni podsistemi. Iz gospodarstva ta trenutek in že nekaj časa prihajajo opozorila, da so cene elektrike tudi sedemkrat višje kot v začetku lanskega leta in bo tudi subvencijo povprečen uporabnik plačeval tri- do štirikrat višjo ceno kot lani. Gospodarstvo potrebuje pomoč in to urgentno. Žal se zdi, da je Vlada pri tem veliko prepočasna in zadržana. Naj samo spomnim. Ko je naša vlada 13. marca 2020 prisegla, je v stotih urah, ne v stotih dneh, v stotih urah prinesla v parlament paket, prvi paket pomoči gospodarstvu in ljudem. Teh paketov je bilo, kot oba veva, gospod minister, deset. Res je, da je Vlada pripravila paket pomoči gospodarstvu, kar je hvalevredno, ampak ta paket je po ocenah gospodarstva, ne politike, ne opozicije, po ocenah gospodarstva nezadosten in za koriščenje sredstev prinaša številne administrativne ovire.

Zato me zanima, spoštovani gospod minister Kumer: Kako bo Vlada za podjetja in gospodarstvo zagotovila stabilno in predvidljivo poslovno okolje? Kako bo Vlada za podjetja in gospodarstvo zagotovila konkurenčne cene energentov, ki bodo primerljive z drugimi evropskimi državami in na ta način pomagala konkurenčnem boju slovenskemu gospodarstvu, kot to delajo nekatere druge evropske države? Ali Vlada razmišlja o uvedbi kapice na cene energentov, s katero bi podjetjem olajšala zahtevne administrativne postopke pri dodeljevanju subvencij? Namreč prav to kapico, kot veva oba, podjetja potrebujejo in pričakujejo. Za vaše odgovore se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.

ki ga pokrivam, bom pa poskušal iti vsekakor maksimalno široko in pokriti maksimalni horizont vaših vprašanj, ki jih naslavljate. Res je, dejansko doživljamo in smo v času, ko so na trgu zelo visoke cene ne samo električne energije, ampak dejansko vseh energentov. To ne velja samo za Slovenijo, to velja za celotno Evropo, pravzaprav za celoten svet. Nič novega nisem povedal. Tudi problemi, ki se preslikavajo k nam, se niso povzročili pri nas, ampak moramo pa jih reševati.

stalno komunikacijo z Evropsko komisijo in z ostalimi ministri, ki so pristojni za energijo, zato ker lahko največji del razlike povišanih cen rešimo s skupno evropsko rešitvijo. Danes ponoči sem prišel iz Bruslja,

Junija smo bili ministri zelo razdeljeni in imeli smo skoraj, ne vem, skoraj vsak je reševal zase, dokler se nismo julija poenotili in hitro sprejeli prvo uredbo, drugo, tretjo, tako da dejansko redko mine naš svet, ko ne sprejmemo akta, ki bi naslovil to energetsko draginjo. Vlada je tudi v predvolilnem času obljubljala, in to je tudi izpolnila, v manj kot v dveh mesecih, da bo najprej poskrbela za ljudi. Imamo daleč najnižje cene za gospodinjstva, to velja za ceno električne energije, to velja za ceno zemeljskega plina, to velja navsezadnje tudi za cene ostalih energentov, kot sta nafta in dizel, če se primerjamo samo s sosednjimi trgi. Dejansko smo potem naknadno, že v poletnih mesecih, s 1. 9., dovolj vnaprej predvidljivo za maksimalno obdobje, kar pač zakon o omejitvi cen omogoča, za več kot 110 tisoč poslovnih subjektov zamejili ceno in to na zelo, zelo ugoden način. Dejansko nam druge države članice nivo cen zavidajo in ko se primerjamo, smo tukaj daleč najnižji. Mislim, da smo med petimi najnižjimi znotraj Evropske unije. Zdaj pridemo pa do tistega, česar se verjetno vaše vprašanje najbolj dotika. Del gospodarstva, srednje veliki in veliki poslovni odjemalci, s katerimi smo imeli zelo aktiven dialog, ustanovili smo vladno gospodarsko štabno delovno skupino, se pogosto sestajali v najširši možni zasedbi, kolegi iz Ministrstva za gospodarstvo, bi mogel minister več o tem povedati, so pa seveda vršili še dodatne delovne sestanke zato, da bi čim bolj razčistili.

omejeno število evrov, ki so bili na razpolago, pa vemo, da je bila več kot milijarda, milijarda 200, dali vsakemu toliko in maksimalno možno, kolikor od 28. 10. dovoljujejo nove smernice, ki so bile sprejete na nivoju Evrope. Slovenija je vedno spoštovala evropske smernice. Mogoče je v preteklosti dostikrat delovala bolj papeško od papeža in omejevala oziroma zmanjševala maksimalne dane pomoči. Tokrat nismo in smo zato mogoče v marsikaterem pogledu tudi z aktivnim dialogom z Evropsko komisijo šli do roba, mogoče malo tudi čez, ker imamo nacionalne specifike, samo zato, da bi gospodarstvu omogočili maksimalno možne cene. Včeraj je bil na pristojnem gospodarskem odboru v Državnem zboru potrjen zakon, mislim, da se ga lahko še amandmira pa izboljša. Gre za drugi zakon, gre za zakon, ki subvencionira cene. Res je, na eni strani se plačujejo cene, ki so višje, kot so bile takrat, ampak ko se pa porazdeli pomoč, ki se povrne nazaj, skladno s tistim, ki bo rabil več pomoči, Hvala. Gospod Horvat, imate zahtevo za dopolnitev odgovora. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospod minister, za zdaj. Mimogrede, gospod podpredsednik, pričakujem, da bo minister Han odgovoril na moje poslansko vprašanje v pisni obliki. Res je, gospod minister, saj sem član Odbora za gospodarstvo. Včeraj je bilo povedano nekako v tem smislu, da je 3 mesece trajal dialog med Vlado in reprezentativnimi združenji delodajalskih organizacij, torej podjetji. Ampak včeraj smo ugotovili, da gospodarstvo ni zadovoljno. To so včeraj zelo jasno povedali, tako Gospodarska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica, Slovenski poslovni klub in tako naprej. Mimogrede, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Blaž Cvar, je dejal, da od članov prejemajo pozive k državljanski nepokorščini, k zapiranju cest in podobno. To so njegove besede. Lepo je, pozdravljam dialog, ampak na koncu koncev morajo biti tudi učinki, morajo biti tudi rezultati in Vlada je tista, ki mora gospodarstvu prisluhniti. Še kako se strinjam, da je potrebno varovati javne finance, ampak dajmo na tehtnico, kaj je zdaj boljše, da podjetja odpuščajo, da nam podjetja propadajo ali pa da na drugi strani spodbujamo gospodarsko aktivnost? Kar se tiče našega prepričanja, v Novi Sloveniji smo za to, da Vlada, ki se nenazadnje tudi lažje in ceneje zadolži, da je boljše in ugodneje, da Vlada

Zakaj enostavno ne morete postaviti cene vsaj za MSP, za mala in srednja podjetja, recimo na višino 200 evrov za megavatno uro, kar je pričakovanje slovenskega gospodarstva in kar bi omogočilo, da gospodarstvo ostane pri življenju?

Jaz upam, da bomo na koncu ministri na evropskem nivoju uspeli znižati in zamejiti dinamično kapico. S tem bomo celotni nivo sicer zelo dobro delujočega enotnega evropskega trga, ki vlada pri energetiki, zamejili in s tem seveda tudi v Slovenijo pripeljali precej nižje cene. cene. Vlada je sprejela zamejitev cen za male poslovne odjemalce, tako za elektriko, potem je sprejela uredbo za zemeljski plin, potem je sprejela uredbo, mislim da že skoraj tri tedne nazaj, o dodatnem mehanizmu, kjer slovenske slovenske proizvajalce omejuje pri omejevanju dajanja ponudb na trg svojim poslovnim odjemalcem. dejansko jih usmerjamo na nemško borzo in na primerljive cene nemškega odjemalca in našega odjemalca, ker so vsi na celinski Evropi, je tukaj zagotovljena ta primerljivost. Pri povratku pomoči, če bo katerakoli država članica šla prek trenutnih evropskih smernic, zaenkrat imamo podatke, da se to še ni zgodilo, so pa najavljene, da bo marsikatera država članica kršila

šli tudi pri MSP na regulacijo cen, tako kot vi predlagate, pa je bilo res tudi v okviru vladne gospodarske delovne skupine dostikrat objavljeno, med 180 in 220, pa preden pridemo do sredine 200, bi to pomenilo, da tisti odjemalci, ki so prej sklenili pogodbe, takih je bilo mogoče 20 do 30 %, dejansko izenačimo vse in imamo na nek način neko uravnilovko. Nekateri vendarle potrebujejo več od tega oziroma potrebujejo nižje cene. Tudi na samem sestanku, ko smo jih spraševali, kaj si želite, ali si želite uravnilovko ali si želite, da bi imeli nekateri sektorji več pomoči oziroma da imate na koncu nižjo, mi rečemo temu efektivno končno prodajno ceno. In prevladalo je mnenje, da so različni, da so specifični, da naj bo pomoč čim bolj ciljna. da bo čim bolj ciljna, potem ne more biti enaka cena za vse, ker so podjetja, teh je mogoče lahko 3, 4 tisoč, seveda s samostojnim odjemnim mestom, ne tisti, ki so posredno vezani na merilno mesto, potem pridemo seveda do maksimizacije in dejansko do davčne številke natančno

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala vam, gospod minister. Iskreno želim, da boste uspešni na evropskih pogajanjih. Očitno Evropa ta trenutek še ne kaže

Ocenjujem, da gre za eno ključnih vprašanj, kako bomo pomagali gospodinjstvom, ta del nam nekako gre dobro, pohvalno, smo pa v veliki skrbeh glede tega, kako bo preživelo gospodarstvo. gospodarstvo. Mimogrede, včeraj je gospod minister za gospodarstvo Matjaž Han povedal, citiram: »Zakon je dober, na odboru je dobil podporo, problem je vhodna cena električne energije, ki pa je v tem trenutku previsoka.« To je njegov citat. Se strinjam, podpišem, je previsoka, torej zakon ni dober, zakon ni dober, ker ne pomaga gospodarstvu učinkovito. Poglejte samo en primer, ki bi ga morali tudi v tej razpravi odpreti. Medtem ko država ne poskrbi niti za nekatere osnovne pogoje za zeleni preboj, Vlada od podjetij v takšni energetski krizi zahteva, da v zeleni prehod investirajo del prejete pomoči. Država pri zelenem prehodu pogosto gleda vstran, stvari pa naj rešujejo podjetja v krizi. Lahko rečem, da sem izjemno zadovoljen, da smo bili tukaj pomurski poslanci ne glede na to, iz katerih strank prihajamo, enotni v oceni, da je na nek način kmetijska proizvodnja spregledana. Gre za vprašanje hrane, eno ključnih vprašanj. Na drugi strani pa, ko gre za zeleni prehod, mi imamo v Prekmurju, oprostite, da sem do neke do neke zdrave mere lokalpatriot, kar nekaj paradnih konjev, ki znajo izkoriščati geotermalno energijo. Geotermalna energija je obnovljivi vir energije. Kako pa to zdaj izgleda pri spodbujanju s strani države? To izgleda tako, da podjetja, ki eksploatirajo geotermalno energijo, v zadnjem času dobivajo okoljske inšpektorje, okoljske inšpekcije. Tako zdaj to izgleda. Če bi jim znali sprostiti večje količine načrpane geotermalne vode, bi lahko prihranili, pozor, najmanj en milijon kubičnih metrov zemeljskega plina. To so zelo preproste računice in mislim, da bi o teh vprašanjih moral govoriti, razpravljati Državni zbor in za Vlado sprejeti določene usmeritve. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Gospod Tomaž Lisec bo postavil poslansko vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovana oba ministra, predvsem pa spoštovani minister za zdravje. Mislim, da tam nekje od leta 2015 v vlogi poslanca zelo aktivno spremljam, kaj se dogaja na področju urgentnih centrov, satelitskih urgentnih centrov, službe NMP, ker pa prihajam iz Posavja, kjer imamo letališče Cerklje ob Krki, pa se veliko ukvarjam tudi s problematiko helikopterske nujne medicinske pomoči. Konec leta 2016 je bil sprejet Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, ki naj bi urejal organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za izvajanje te nujne medicinske pomoči. Ključno pri tem pravilniku se mi zdi poleg tehničnih in vsebinskih zadev tudi financiranje, kjer v 18. členu piše, da se sredstva za financiranje, delovanje in opremo za posamezno proračunsko leto zagotovijo iz državnega proračuna, razrez pa pripravijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za finance. Ključno pa je Ministrstvo za zdravje, ki v okviru vsakoletnega sprejemanja splošnega dogovora določi obseg programa helikopterske nujne medicinske pomoči. Zato, da ne bom predolg, spoštovani minister, nekaj vprašanj, sicer sem jih nekaj dobil že leta 2019 in 2020, ko sem različne ministre, tako ministre za zdravje, kot ministre za obrambo različnih vlad, spraševal,

To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je: Kakšna je vaša idealna vloga helikopterske nujne medicinske pomoči? Ali mislite, da sta sedanji dve bazi dovolj ali se nagibate k vzpostavitvi, k čemur sem se tudi jaz nagibal, vsaj tretje baze ali pa celo četrte baze? Zakaj to govorim? Pred sabo imam eno strokovno ekspertizo, kjer naj bi bila ena baza v okolici Trebnjega, ena v okolici Godoviča in ena v okolici Ptuja. morda mislim, da če imamo štiri baze, da bi imeli morda poleg ljubljanske in mariborske še eno, morda na letališču Cerklje, kjer že imamo vsaj vojaški del pokrit, torej imamo

oziroma od nastopa te vlade, ja, trenutno imamo samo dve bazi, Brnik in Maribor. Kar nam je uspelo zagotoviti je to, da bo na mariborskem letališču podaljšan urnik in bosta sedaj obe bazi primerljivi. Kar je en korak naprej je to, da se od 15. oktobra 2022 enota HNMP aktivira prek dispečerske službe zdravstva. To je en velik korak. Kar iz poročila o delovanju helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik od 1. 1. do konca leta 2021 izhaja in tisto, kar moramo nasloviti v nadaljevanju in kar je ključno za delovanje HNMP, je zagotoviti potrebe HNMP, se pravi namenske helikopterje. Še vedno imamo predolge aktivacijske čase. Trenutno imamo strokovni del v celoti pokrit. Prevozniški del ostaja v domeni vojske. Ta del je bil v bistvu definiran s sklepom vlade iz leta 2021 in iz tega sklepa vlade, da HNMP kot državno aktivnost prevzame in dolgoročno opravlja z zrakoplovi Slovenska vojska. Ostale točke niso bile realizirane in tukaj nas čaka v bistvu težka komunikacija med MORS, med policijo in med MZ. En del izvajanja, se pravi gorsko reševalno službo, zagotavlja vojska oziroma policija. Da, helikopterji so stari. Da, načrtujemo nakup treh helikopterjev. Želja Želja Ministrstva za zdravje je, da dobimo dejansko namenske helikopterje, iz kohezije ali iz drugih skladov jih ni možno dobiti. Denar za opravljanje, se pravi za leto 2021 je bilo za helikoptersko reševanje namenjeno milijon 700 tisoč evrov. Pa dovolite mi, da, vse načrte optimalno slediti vsem smernicam izvajanja HNMP, kratek odziv in tako naprej, bi potrebovali štiri baze. V tem trenutku se nekako nagibamo k trem bazam, Ljubljana, Maribor, Postojna ali Ajdovščina zato, ker je ta jugozahodni del Slovenije precej nepokrit. Urediti moramo seveda reševanje in izvajanje aktivnosti gorske reševalne službe, ki se izvaja poleti, ta del je ločiti ali pa dokončno opredeliti izvajanje HNMP in sekundarne medbolnišnične dejavnosti. Stališče stroke je jasno. Osebno si želim, da vendarle pridemo do take HNMP, kot jo imajo države okoli nas, da je to državna služba in da državna služba z ustreznimi namenskimi helikopterji to dejavnost tudi izvaja. Po tej poti bomo šli, do kod pridemo, kako pridemo, mislim, da bom nekje do konca marca imel zelo jasen in natančen odgovor. Po moji oceni je potek oziroma je proces nabave helikopterjev, in sicer na MORS. Trije naj bi bili dobavljeni do konca leta 2023, ampak kot vemo, je lahko s temi nabavami tudi konec leta 2024. Mi vendarle moramo narediti en korak. Helikopterji Slovenske vojske so stari, so sicer uporabni, imajo opremo, vendar potrebujemo bolj vitalne in temu namenjene helikopterje. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite.

bom verjetno predlagal, da v prvi polovici leta 2023 opravimo na Odboru za zdravstvo eno temeljito razpravo o tem, koliko baz, kje baze, kako kupiti. Morda samo medklic glede tega, kje dobiti sredstva. Po mojih podatkih so v Republiki Hrvaški iz evropskih sredstev za 36 milijonov kupili dva helikopterja Bell tako da jaz verjamem, da se morda pogleda, kje znotraj načrta za okrevanje in odpornost se da pridobiti morda vsaj del teh sredstev, da ne bomo konec leta 2024 doktorirali, da denarja nismo imeli niti znotraj državnega proračuna niti znotraj sredstev Evropske unije. Morda pa bomo takrat tudi kakšno več rekli glede heliportov – kje, kdaj, kako, prav tako tudi za kakšna sredstva, ker sam živim v, kot sem rekel, Posavju, kjer imamo vrhunsko urejeno delovanje Zdravstvenega doma Sevnica, v njegovi neposredni bližini mini heliport, ampak radi bi ga imeli na sami stavbi zdravstvenega doma, da bi pokrili širše območje. Morda, ko boste razmišljali o tem, kako nadgraditi sistem helikopterske nujne medicinske pomoči, ne pozabiti tudi na heliporte. Jaz verjamem, da se da tukaj narediti vsaj neke osnovne prostorske premike, ob tem, da seveda vsi skupaj verjetno

in Odbora za obrambo skupaj iskali finančne, prostorske, predvsem pa vsebinske izzive oziroma odgovore na ta vprašanja, ki so bila danes odprta. Zaenkrat najlepša hvala za vaše odgovore.

NMP spada tudi HNMP. Zadeva mora biti zvezana, mi moramo imeti v bistvu načrt aktivacije helikopterja, načrt sodelovanja in dokončati moramo nikoli končani projekt urgentnih centrov iz leta 2015. Ta zadeva je vezana.Obe zadevi sta v celoti povezani. Po mojih informacijah, naj bi bile preverjene, so Hrvati ulovili sredstva iz kohezije oziroma iz načrta za okrevanje odpornosti. Mi smo to zadevo zamudili. Iz kohezijske politike 2021–2027 nakup helikopterjev ni možen, tako so nam razložili, jaz temu verjamem. Vsekakor pa mora biti razprava usmerjena v to, ali potrebujemo tri ali štiri baze, kako urediti gorsko reševanje v gorah, kako zadeve tudi uzakoniti in kako priti do dejstva, da se aktivacijski čas HNMP skrajša, da bomo pravzaprav res prišli do modernega helikopterskega reševanja v državi. Namen imamo. Vprašanje je seveda tisto, o katerem bomo razpravljali, ali je to v domeni vojske, ali policije, ali Ministrstva za zdravje, ali obstaja neka tretja opcija. In jaz se veselim tega sodelovanja izven političnega parketa za zaprtimi vrati, kjer bomo dorekli med akterji, družinskimi zdravniki, urgentnimi zdravniki in ostalimi službami, kako do tega priti. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister! V javnosti so se začele pojavljati nekatere informacije o prenovi sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki naj bi se zgodila v začetku leta 2023. Ministrstvo za zdravje naj bi zmanjšalo število krajev, kjer imajo sedaj ljudje 24-urni dostop do dežurnega zdravnika oziroma do nujne medicinske pomoči. Po predvidenem načrtu reorganizacije bi se tako ukinilo kar 28 dežurnih ambulant, in sicer v Gornji Radgoni, Ljutomeru, Lenartu, v Slovenskih Konjicah, v Rogaški Slatini, Kozjem, Hrastniku, Zagorju, Krškem, Radečah, Metliki, Ormožu, Črni na Koroškem, Dravogradu, Šentjurju, Laškem, Nazarjih, v Radovljici, na Bledu, v Bohinju, Kranjski Gori, Tržiču, Kamniku, Trebnjem, Ribnici, Logatcu, Cerknici in Žalcu. Prihajam iz Spodnje Savinjske doline in vam sporočam, minister, da Savinjčani ne bomo dali nujne medicinske pomoči. Državljani vsak mesec plačujemo v zdravstveno blagajno in jo plačujemo ravno tako tisti, ki prihajamo iz podeželja in ne nujno iz mesta. Povejte mi, spoštovani minister: Zakaj bi imel nekdo, ki živi na podeželju, slabšo zdravstveno storitev storitev kot nekdo, ki živi v mestu? Tukaj mislim predvsem na hitro posredovanje oziroma hitri dostop do urgence. Kot je povedala ena izmed direktoric zdravstvenih domov, če to sprejmemo, gremo 40 let nazaj v čase, ko so pacienti umirali na rokah zdravnikov. Kdo bo za to prevzel odgovornost? Vi, spoštovani minister? Sprašujem se, kje so kolesarji? Kolesarili so takrat, ko so morali nositi maske, danes, ko naj bi Vlada ukinila nujno medicinsko pomoč v skoraj 30 slovenskih občinah, nihče ne kolesari. Zanimivo. Prav tako ne morem razumeti nečesa, in sicer na eni strani imamo denar in ustanavljamo neka nova ministrstva, zaposlovali bomo nove državne sekretarje, en kup nekih novih uradnikov. Po drugi strani pa ni denarja za nujno medicinsko pomoč, za tisto, kar naši državljani na terenu, na podeželju in vsepovsod tudi potrebujejo. Težko me prepričate, da denar za ustanavljanje novih ministrstev je, ni pa denarja za rešitev nujne medicinske pomoči. Zanima me: Ali je zdravje ljudi še vedno prioriteta te vlade? Je ali ni?

V času pred volitvami smo poslušali predvolilne obljube, 30 dni do specialista. Živimo v času, ko potrebujemo 30 dni do družinskega zdravnika. Če se bo politika te vlade nadaljevala, pa sem prepričan, da Fvbomo potrebovali 30 dni do urgentnega zdravnika. Hvala.

ostal pri prenovi NMP. Na ostala politična vprašanja in na to, kar ste mi navrgli, z namenom ne bi odgovarjal, ker mislim, da to ni tema razprave tukaj. Da, na ministrstvu od 1. septembra iščemo pot, kako prenoviti sistem nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Ne kako ukiniti dežurno službo, ne kako prebivalcem odvzeti tisto, kar imajo danes, ampak kako nadgraditi strokovno korektno nujno medicinsko pomoč v Sloveniji. Najverjetneje je dokument, ki ga imam tukaj in ki je bil obravnavan 25. novembra 2022 v predavalnici oziroma v seminarski seminarski sobi ministrstva, temeljni dokument, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov in iščemo kompromis med družinsko medicino, med urgentnimi zdravniki, med zdravstvenimi domovi in med urgentnimi centri. Projekt nujne medicinske pomoči v Sloveniji se je začel urejati leta 2015 z izgradnjo urgentnih centrov. Nikoli ni bil zaključen,

Pa mogoče samo nekaj terminologije, kolikor mi bo čas dopuščal. 70 javnih zdravstvenih zavodov izvaja službo NMP, nujne medicinske pomoči. pomoči. NMP deluje na 57 lokacijah 24/7, delovanje NMP 12/7 je na 7 lokacijah, mobilne enote so na 55 lokacijah. Pravilnik o NMP iz leta 2015 ni bil nikoli v celoti uresničen. Imamo silne težave pri vključevanju vključevanju v bistvu vseh javnih zdravstvenih zavodov, predvsem pa zdravstvenih domov v dispečersko službo zdravstva. Težava, ki ni bila nikoli rešena. Trenutno se soočamo z urgentnimi centri, ki so v najhujši krizi, odkar so bili ustanovljeni. Vsak prebivalec te države je z reševalnim vozilom prepeljan v urgentni center, na primer. Urgentni center v Ljubljani, ki nikoli ni polno zaživel, je bil predviden za 135 tisoč obiskov na letni ravni, 2019 212 tisoč, 2022 prek 225 tisoč. tisoč. Trditev in to, kar se sedaj dogaja, da bomo kogarkoli oškodovali, komurkoli kaj oziroma karkoli odvzeli, ne drži. Urediti želimo nujno medicinsko pomoč po načelu, da bo vsak državljan te države, kjerkoli živi, oskrbljen pravočasno in ustrezno. Težava, ki jo imamo je, da več kot 65 % ljudi, ki pride v urgentne centre, stopnjo zeleno ali modro, tja niti ne sodijo. Urgentni centri niso poliklinike in v bistvu služba, ki jo imamo, in specializacija iz urgentne medicine, torej specialisti urgentne medicine bi morali delati v urgentnih centrih in postavitev satelitskih urgentnih centrov ni bila nikoli določena. imeti satelitske urgentne centre po Sloveniji, kjer lahko nekomu odvzameš kri, narediš rentgen, človeka oskrbiš, mu daš terapijo, kjer lahko odleži, bo pomembno zmanjšala, prvič, priliv pacientov na urgentne centre, in drugič, ko bomo uredili to mrežo, bomo razbremenili zdravnike družinske medicine, ločili ambulante družinske medicine od ambulante dežurnih služb in delovanje nujne medicinske pomoči. To je nekaj, kar v Sloveniji nikoli ni bilo narejeno. Ta dokument je že četrta verzija. Šli bomo po občinah, po strukturah in bomo gledali, kako bomo stvari rešili v prid ljudem. To, kar se sedaj dogaja, kako se pravzaprav argumentira ta dokument v javnosti, je nekaj, kar ne obstaja. To je neuradni dokument, delovna verzija, končno verzijo bomo dali do konca januarja 2023.

to nič prikrajšani. Konec koncev gre za plus 330 tisoč ljudi, od katerih je več kot 71 tisoč starejših in njihovo zdravstveno stanje večkrat na kocki. Ne vem, če se zavedate, ampak če bi vi recimo ukinili nujno medicinsko pomoč, recimo v Žalcu, bo moral nekdo opraviti daljšo pot, bo kasneje dobil pomoč zdravnika, vodi v neko poslabšanje zdravstvene situacije in v resnično nujnih primerih, ko gre recimo za srčni zastoj, odločajo ne minute, ampak sekunde. In samo za primer vam povem, zdaj imamo nujno medicinsko pomoč v v primeru, da nam jo ukinete, bo nekdo iz severa občine Vransko, recimo iz Črete ali iz Limovc, ki so blizu Trojan, potreboval do urgentnega centra v Celju malo manj kot 40 minut. Upam, da se tega zavedate. Rekli ste, da imate že štiri verzije, da delate tudi, da bi bilo dobro, da delate peto, skupaj oziroma v to vključite tudi župane slovenskih občin. Rekli ste, da ne boste nobenega oškodovali. Ne vem, kako si upate to trditi, da ne boste nobenega oškodovali. Po drugi strani, ko sem vas pa poslušal, ste pa rekli, da hočete omejiti dostop do nujne medicinske pomoči, ker gre preveč ljudi tja in izkoriščajo urgenco, ker jim v bistvu ne pripada, ampak če pa hočejo iti do osebnega zdravnika, pa do njega niti ne pridejo. Nekaj v tej državi ne štima in od vas, spoštovani minister, pričakujemo neko dejanje, da ne bo šlo tako, kot sem prej rekel, da bomo 30 dni čakali na urgentnega zdravnika. Hvala.

Mi moramo ločiti nujno medicinsko pomoč, ki mora biti strokovna, pravočasna in enako dostopna za slehernega prebivalca Slovenije. Če želimo urediti področje družinske medicine, moramo ti dve delovišči ločiti. To ni od včeraj in nihče prej tega ni dokončal. Mi bomo to dokončali. In najprej bo dosežen konsenz stroke, ker samo stroka odloča o tem, kako bo nujna medicinska pomoč v Sloveniji potekala, kako bodo enaki časi dostopnosti odziva za slehernega prebivalca in stroka bo to zadevo dorekla. Stroka s strani specialistov urgentne medicine, s strani specialistov družinske medicine. Ko bomo imeli končno verzijo, ki bo strokovno usklajena, krajevno, časovno potrjena, ko bomo imeli jasen načrt, zato ker so načrt odziva in pravila nujne medicinske pomoči izvajanja dežurne službe jasna. Ta pravila bodo usklajena, mreža bo v celoti narejena in vsi prebivalci Slovenije bodo na boljšem. Zakaj? Zato, ker tako, kot sami pravite, ko potrebujete nujno stanje, morajo priti do vas v najkrajšem možnem času usposobljeni ljudje, ki znajo to obravnavati, na licu mesta morate dobiti najboljšo možno oskrbo in ko potrebujete zdravljenje nujnega stanja v urgentnem centru, morate priti na vrsto v najkrajšem možnem času. Ne pa tako, kot je sedaj, ko so ravno ti isti starejši in oboleli s periferije pripeljani v urgentni center v Ljubljano ali pa v Maribor, čakajo na obravnavo dlje kot 24 ur pri treh različnih specialistih in na bolnišnično obravnavo, da pridejo do postelje, lahko tudi do tri dni. Stanje ni od včeraj, traja leta, se je poslabšalo in to bomo uredili.

pa mislim, da bo preteklo še kar nekaj vode. Jaz sem samo želel dobiti zagotovilo, da se zdravstvena oskrba v Spodnji Savinjski dolini in v 30 občinah po celi Sloveniji ne bo poslabšala. Tega zagotovila nisem dobil, zato si želim, da Državni zbor na naslednji seji oziroma glasuje v skladu s Poslovnikom, da se o tej temi, ki je zelo pomembna, opravi razprava na eni izmed naslednjih sej. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj.